Konačni prijedlog zakona o ništetnosti Ugovora o kreditu s međunarodnim obilježjem sklopljenih u REPUBLICI Hrvatskoj, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. 121. Predlagatelj akta je zastupnik Marin Škibola na temelju članka 85. Ustava RH i članaka 172. i 204. Poslovnika Hrvatskog sabora. Materijal je dostavljen u pretince. Prigodom utvrđivanja dnevnog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 Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun, a izvješća ste primili na sjednici. Vlada je dostavila mišljenje. Amandmane su podnijeli Odbor za zakonodavstvo, Vlada RH, zastupnici Goran Aleksić i Peđa Grbin. Sada bih molio predstavnika predlagatelja kolegu zastupnika Marina Škibolu da dade dodatno obrazloženje prijedloga zakona. Izvolite. **Škibola, Marin (Nezavisni)** Hvala poštovani predsjedniče Sabora. Kolege zastupnici, zastupnice. Danas na dnevnom redu imamo Zakon o ništetnosti ugovora o kreditu s međunarodnim obilježjem sklopljenih u RH. Taj zakon je nastao kao posljedica ugroze građana s ciljem da ih se zaštiti te da se zaštiti njihova imovina, narušeni javni i ustavnopravni poredak. Težnja javnog i ustavnopravnog poretka je kada se ništetnošću naruši da se zakonodavnim putem kada je to potrebno ili putem sudova i drugih državnih institucija i tijela uspostavi. Upravo radi zaštite javnog i ustavnopravnog poretka i zaštite prava i vrijednosti zajamčenih Ustavom i zakonima RH radi zaštite i ostvarenja prava hrvatskih državljana zajamčenih Europskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i Deklaracijom o pravima čovjeka i građanina sa ciljem reguliranja prava i obveza sudionika u pravnom prometu, građana, OPG-a i obrtnika sa prebivalištem i boravištem u RH te pravnih te pravnih osoba sa sjedištem u RH te drugim sudionika sa pravnim osobama sa sjedištem izvan RH koji su na teritoriju RH neovlašteno obavljali djelatnost kreditnog poslovanja bez dozvole HNB-a iz članka 33 stavka 1. i 2., Zakona o bankama i Zakona o financijskim institucijama. Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, Ministarstva financija, Trgovačkog suda i drugih državnih tijela bez čije dozvole nije dopušteno kreditno poslovanje u smislu Zakona o bankama i Zakona o financijskim institucijama. Ovim zakonom se uređuju određeni kreditni i drugi odnosi nastali među takvim sudionicima. Jednakost i ravnopravnost svih sudionika pravnog posla obveznog odnosa utvrđeno Ustavom definirana je člankom 16. Zakona o obveznim odnosima koje regulira da su sudionici obveznog odnosa fizičke i pravne osobe. Kada god je to moguće i opravdano zakoni se donose radi njihove univerzalne primjene tj. u odnosu na sve sudionike. Ovaj slučaj je upravo takav. Određeni neovlašteni vjerovnici sa međunarodnim obilježjem iskoristili su pravne praznine i nespremnost države da se mjerodavnost samo zaštiti te su putem također neovlaštenih posrednika sivim upadom u devizni sustav u desetak godina svoga djelovanja napravili paralelni financijski sustav. Nakon što su razotkriveni prestali su sa tom ilegalnom kreditnom djelatnošću međutim iza svega ostale su izrazito složene posljedice u sudbenom, pravosudnom, socijalnom, financijskom sustavu te u drugim segmentima društva i države. Onima koji su štetu već pretrpjeli potrebno je omogućiti pravni okvir kako bi se zadovoljila tražena pravda i omogućila zaštita od strane hrvatskih institucija. Sve političke strukture i sva državna tijela nečinjenjem i indolencijom su ugrozile pravni poredak a građane ostavili nezaštićenom lovinom lihvara i prevaranata. Bitno je za reći da ovo nije politički ili stranački zakon nego se radi o zakonu namijenjenom za zaštitu građana. Problem sa štedno kreditnim zadrugama koje nisu imale dozvolu od nadležnih institucija za poslovanjem provlači se iz 7. saziva Sabora u 8. i sada u 9. saziv Sabora. Kreditne zadruge na scenu stupaju 2000. godine kada su počele nuditi ljudima kredite. Predstavnici zadruga nisu provjeravali kreditnu sposobnost što je uobičajena praksa kod svih financijskih institucija koje izdaju kredite, takva odredba je utvrđena i u Zakonu o potrošačkom kreditiranju, članak Postavlja se ključno pitanje iz kojeg razloga to nisu radili. Kada bi svakoj kreditnoj instituciji temeljni cilj trebao biti naplata svojih potraživanja a ovdje se iz navedenog može zaključiti da su glavni motivi takvog poslovanja bili uzurpacija imovine i nekretnina prvenstveno onih uz more koji imaju veliku veliku vrijednost. Na početku su kamate bile jedno 2% a s vremenom dolazi do nagle uzlazne tendencije te se kamate povećavaju i do 10%. Neinformiranje dužnika koji su uglavnom bili nezaposleni je stavljanje noge pred slijepca pogotovo kada znamo da takve kreditne institucije nisu uopće imale pravo poslovati u RH. Strategija Strategija poslovanja štedno-kreditnih zadruga bila je fokusirana na hrvatske otoke poput Raba, Hvala, Paga, Korčule itd., pa na otoku Rabu čak imamo i 10% od ukupnog broja stanovnika da je uzelo kredite od spornih štedionica. Same zadruge su priznale da ima oko 3 tisuće ugovora sa hrvatskim građanima iako mi smatramo da se radi o puno većem broju. U praksi radilo se o jednostranim obrascima ugovora iz Austrije koji su potpisivani u Hrvatskoj, novac je nošen u vrećama preko hrvatske granice a jako malo ljudi je dobilo uplate na bankovni račun. Takvi ugovori i jednostrani obrasci su protivni i direktivi Vijeća Europe 93-13/EEZ. Mnogi dužnici nisu niti dobili cijeli iznos kredita a terete se za cijeli iznos. Do sada je provedeno preko 500 deložacija čime je uništen velik broj obitelji uz čak 10-ak suicida. Mogli smo svjedočiti čak i jučer o o jednoj deložaciji ovdje u Zagrebu u režiji od strane istih kreditnih zadruga. Veliki broj ljudi zbog financijskih problema je obolio i bilo kakve demografske politike gube smisao kada su hrvatski građani u dužničkom ropstvu kredita. Krediti zadruga ugovarali su se putem posrednika koji su za reketarenje i lihvarenje hrvatskih građana dobivali provizije od samih direktora kreditnih ureda. Neki posrednici su dobivali čak 30% od ukupnog iznosa kredita. Stvoren je paralelni, ilegalni devizni sustav kojeg su HNB, HANFA, Porezna uprava i DORH propustile uočiti, iskontrolirati i poduzeti kompatibilne mjere. Država je porezno oštećena za ogromni novac, djelatnici, direktori zadruga i njihovi suradnici su na području RH osnivali trgovačka društva putem kojih su kupovali nekretnine korisnika kredita koje su završile na držabama jer su znali u trenutku odobrenja kredita da korisnici kredita uopće niti nisu kreditno sposobni te neće u praksi moći vratiti te kredite. Ugovorene kamate bile su iznimno visoke, po dvostruko više od zakonskih zateznih kamata, u Republici Austriji, a korisnici kredita nisu dobili uopće otplatni plan niti su im nikada uručeni opći uvjeti poslovanja koji se prvi puta pojavljuju tek u sudskim postupcima. Vršena je gotovinska cash isplata u Austriji, a novci su ilegalno ulazili u Hrvatsku i nemoguće je bilo kontrolirati te tokove novca. I zbog nepoznatih formula za uvećanje glavnica i proračunavanje kamata te drugih podataka do kojih korisnici kredita nisu mogli doći, kredite u praksi nije bilo moguće otplatiti. Svrha donošenja ovog zakona je od višestrukog gospodarskog značaja, eliminirat će se sivi paralelni financijski sustav, odgoditi ili obustaviti ovrhe, a odgovorni za ništetne obvezno-pravne poslove, dobit će veliku opomenu da se po Hrvatskoj više ne može raditi ilegalno. Provedbom nezakonitih i ilegalnih akata, iseljavanjem građana iz njihovih domova bez da građani imaju potrebnu pravnu i ustavnu zaštitu u okvirima zakona i Ustava RH, direktno se krše ljudska prava i slobode zajamčene Ustavom RH, Europskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava, Deklaracijom o pravima čovjeka. Evo apeliram također na sve saborske zastupnike, da podrže ovaj prijedlog zakona jer ovaj prijedlog zakona je zaista namijenjen zaštiti građana koji koji su oštećeni od strane kreditnih zadruga. Hvala. Zahvaljujem poštovani gospodine predsjedniče. Uvaženi kolega Škibola, pratio sam vašu raspravu i postavit ću vam jedno pitanje. Naime, kolega Aleksić i ja smo na ovaj zakon dali jedan amandman. Tim amandmanom u skladu sa uredbom EU-a, tzv. Uredba Rim I, o mjerodavnom pravu na ugovorne obveze, predvidjeli smo primjenu ovog zakona i na one potrošačke ugovore, naglašavam potrošačke ugovore kako se ne bi stvarale dvojbe da se to odnosi i na trgovačke ugovore koje su sklapale pravne osobe sa kreditorima koji su sklopljeni možda izvan granica RH, ali su ali su sklopljeni kao posljedica djelovanja vjerovnika na teritoriju RH. Dakle, da razjasnimo. Ako je primjerice poljski državljanin u poljskoj banci uzeo kredit za kupnju vikendice u Hrvatskoj, ovaj se zakon na njega ne odnosi zato što se poljska banka nije reklamirala u Hrvatskoj. Ispričavam se, ne zakon, nego amandman. Poljska banka se nije reklamirala u Hrvatskoj niti je imala svoje posrednike, niti je imala svoje agente koji su ovdje vabili dužnike. Međutim, kreditne zadruge jesu. I one su dolazile ovdje, ovdje su ljude vukle za rukav a mnogi su ugovore u konačnici sklopili izvan granica RH. Ukoliko se ovaj amandman ne prihvati, jedan susjed koji se zadužio kod iste zadruge a solemniziraju je ugovor u Hrvatskoj će moći ga primijeniti i moći će se osloboditi okova, drugi susjed koji je otputova u Klagenfurt recimo, za sklapanje ugovora, neće. S obzirom na navedeno, nisam čuo vaš očitovanje. Molim vas da se kao predlagatelj očitujete da li prihvaćate amandman koji su podnijeli kolega Aleksić i ja. Hvala vam lijepa. (Nezavisni)** Hvala poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora. Kolega Grbin, što se tiče očitovanja o amandmanu, očitovat ćemo se u petak, kada bude glasanje o samom amandmanu, ali u kontekstu ove teme koje ste potaknuli, htio bi vas uputiti na nedavno rješenje Ustavnog suda koje kaže „Predmetni pravni poslovi sklapanju ugovora o kreditu, sklapani su na području Republike Hrvatske, pred hrvatskim javnim bilježnikom. Vjerovnik odnosno kreditni posrednik u Republici Hrvatskoj je profesionalno obavljao bankovne poslove, poslove davanja kredita. Dakle na predmetni pravni posao primjenjuju se odredbe hrvatskih propisao, odnosno hrvatski propisi određuju valjanost takvih ugovora o kreditu.“ Propisima Republike Hrvatske određeno je da vjerovnik odnosno kreditni posrednik mora imati odobrenje za pružanje usluga potrošačkog kreditiranja izdano od nadležnog tijela. Smisao takve odredbe je zaštita domaćeg bankovnog tržišta i njegovih poslova u cilju sprečavanja nesigurnog financijskog poslovanja i nestabilnosti domaćeg bankovnog tržišta. U pravo u ovom rješenju Ustavnog suda, odnosi se na vašu primjedbu, tj. na samu repliku. Hvala.

trenutku ste bili kontradiktorni, rekli ste da su kreditne institucije obavljale svoju djelatnost u RH neovlašteno spomenuli ste nebrigu i nespremnost države a danas zapravo vidimo prijedlog ovog zakona u Hrvatskom saboru ovoga Zakona o ništetnosti ugovora u Hrvatskom saboru. Dakle, država jest institucija koja se brine posebice o ugroženim građanima, ugroženim kategorijama u našem društvu, i ja i svi mi imamo ovdje empatiju prema tim ljudima, međutim niste govorili o samim korisnicima, pa i samo korisnici su vajda trebali znati zbog javnosti je to dobro reći, i oni su trebali znati da nisu bili kreditno sposobni, da su te kredite dobivali uz kamatu od koliko ja znam, 2 ili 3% i to je također činjenica. Međutim, jedno pitanje za vas. Što kad je riječ o recimo ovršenim građanima, i što kada je ta ovršna nekretnina prodana? Što u tom trenutku, što će se dogoditi? Hvala. Marin (Nezavisni)** Hvala poštovani predsjedniče Sabora. Kolega Bačić prvo pitanje je bilo vezano za to da li su ugovori bili u Hrvatskoj ili Austriji koliko sam shvatio. Znači, uglavnom ugovori su bili potpisivani u Hrvatskoj. To znači da ako se puštalo kreditnim zadrugama da kreditiraju hrvatske građane, a te kreditne zadruge nisu imale relevantne dozvole, to znači da država kao regulator nije bila efikasna. Tako da ne možemo mi svaljivati odgovornost na građane. Normalno da oni imaju osobnu odgovornost, ali ta njihova osobna odgovornost što su oni potpisivali te kredite vjerujte da su oni to platili. Zaista su to platili jer živjeti u tim mukama i u tom strahu da vam svaki dan može doći policija pred kuću i deložirati vas to nikako nije ugodno. Evo ne mogu se još sjetiti tko je bio dio vašeg, vezano za ovršene građane. Znači, tamo u zakonu je regulirano da za one ljude di su zadruge već, jel' da deložirale građane i ovršile nekretninu, ako je nekretnina prodana nekoj trećoj osobi kada se utvrdi na sudu da je ugovor ništetan nekretnina se neće moći vratiti jer je jel' da već prodana trećoj osobi. Međutim, morat će se financijski obeštetiti oštečenika po tržišnoj vrijednosti koja nije bila utvrđena na javnoj dražbi nego prije same javne dražbe. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala. Sada ćemo vidjeti žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Pa bih onda zamolio dodatno obrazloženje predstavnika Vlade, državnog tajnika u Ministarstvu pravosuđa uvaženog Kristiana Turkalja. Izvolite. Poštovani zastupnici, na Prijedlog zakona o ništetnosti ugovora o kreditu s međunarodnim obilježjem sklopljenim u RH s konačnim prijedlogom zakona, dakle navedeni zakon, donošenje navedenog zakona Vlada RH prihvaća, podržava. Ona podržava znači ovo što je predložio zastupnik da se utvrdi ništetnost ugovora o kreditu sa međunarodnim obilježjem sklopljenih u RH a koje su sklopljene od strane neovlaštenih vjerovnika, odnosno vjerovnika koji su se u RH nezakonito bavili kreditiranjem kao djelatnošću, odnosno za takvu djelatnost nisu imali potrebna odobrenja nadležnih tijela, a niti su u RH imali sjedište, prebivalište ili poslovnicu. Navedeno smatramo bitnim budući da je potrebno građane zaštititi od neovlaštenih vjerovnika. kako bi se i pravno i nomotehnički dodatno unaprijedio kvaliteta teksta, Vlada RH je predložila 11 amandmana. U prvom amandmanu, dakle predlaže se promjena naziva samog zakona, da on bolje odgovara sadržaju zakonskog teksta, pa se kaže da bi zakon trebao glasiti Zakon o ništetnosti ugovora o kreditu sa Međunarodnim obilježjima sklopljen u RH sa neovlaštenim vjerovnikom. Drugim amandmanom se jasno propisuje na što se primjenjuje zakon, proširuje se ujedno polje primjene i na druge pravne poslove javno-bilježničke akte sklopljene u RH između dužnika i neovlaštenog vjerovnika koji su nastali kao posljedica ili se temelje na ugovoru o kreditu s međunarodnim obilježjem. U amandmanu, dakle definiramo pojmove koje smo smatrali nužnim da se definiraju. To su pojmovi dužnika, neovlaštenog vjerovnika i ugovora o kreditu s međunarodnim obilježjem. Što se tiče amandmana od 4. do 7. oni su prvenstveno pravno-nomotehnička poboljšanja teksta. Zatim amandman broj 8. On propisuje posljedice ništetnosti tako da se na posljedice ništetnosti iz ovog zakona na odgovarajući način primjenjuju odredbe o posljedicama ništetnosti ugovora prema zakonu kojim se uređuju obvezni odnosi. Onda amandman broj 9. U amandmanu broj 9. također pravno i nomotehnički uređujemo članak 8. Amandman 10. propisuje da su ugovori o kreditu sa međunarodnim obilježjem sklopljeni do dana stupanja na snagu ovog Zakona o RH između dužnika i neovlaštenih vjerovnika ništetni. I navodimo da je navedena odredba bila nužna jer se cilj nije mogao postići na drugi način. I konačno imamo amandman broj 11. koji uređuje stupanje na snagu na nomotehnički kvalitetniji način. Eto, zahvaljujem se. Zahvaljujem državnom tajniku Kristianu Turkalju. Nije bilo replika, pa prelazimo onda na raspravu po klubovima. Prvi je Klub zastupnika Živog zida i kolega Goran Aleksić. Vidim da je Ivan Pernar nakon njega. Ili ćete sami, ne znam. Ne vidim kolegu Pernara. **Aleksić, Goran (SNAGA)** Hvala poštovani predsjedniče. Dakle, ispred nas je prijedlog zakona koji se nadam da će biti donesen konsenzusom, da nitko neće biti protiv toga zakona, jer se tim zakonom štite građani koji su oštećeni djelovanjem, nezakonitim djelovanjem stranih zadruga u RH. Te zadruge nisu bile ovlaštene davati kredite u RH. Njihovi posrednici nisu bili ovlašteni djelovati na način na koji su djelovali. U vrijeme dok su djelovali, država nije ništa učinila da to spriječi, pa vjerujem da i zbog toga, što možda nije imala dovoljna ni saznanja o tome.

Ilegalnim institucijama bave se neki drugi organi a ne HNB. Međutim, važno je da to rješenje konačno imamo na stolu i važno je da to rješenje konačno i donesemo. Ne znam koliko vam je poznato, ali udruga iz koje ja dolazim, Udruga franak je ustvari prva koja je započela s guranjem ideje da se to riješi da se to konačno zaustavi. Pa se moramo prisjetiti Zakona o izmjenama i dopunama, Zakona o potrošačkom kreditiranju, gdje je istodobno sa odredbama o konverziji CHF kredita riješen naizgled i problem stranih zadruga. Međutim, na sudovima se dogodio problem, sudovi su tumačili da se glava 4B Zakon o potrošačkom kreditiranju ne primjenjuje retroaktivno pa stoga nisu, takve ugovore, gdje su se tužitelji pozivali na tu glavu 4B, nisu takve ugovore proglašavali ništetnim, smatrajući da se te odredbe zakona odnose samo na ugovore koji su sklapani nakon donošenje zakona, što onda u stvari predstavlja određeni nonsens, jer nakon donošenje toga zakona, takvih ugovora više uopće niti bilo. Pa sam ja upravo ovdje u Saboru pokušavao lobirati kod svih zastupnika, da se ta glava 4B izmjeni na način da bude retroaktivna i da se primjenjuje na sve ugovore o kreditu, bez obzira na to koliki je iznos ugovoren u određenom ugovoru o kreditu. I išlo je to u nekom smjeru, međutim, nisam uspio doći do kraja. Između ostalog Zakon o potrošačkom kreditiranju govori samo o fizičkim osobama, ne govori o pravnim osobama i dogodila se situacija koja se dogodila, Marin Škibola je pokazao da je vješt političar i uspio je progurati to rješenje, da se ono donese i ja sam jako zadovoljan da je do toga došlo i drago mi je da je do toga došlo i osobno ću podržati taj zakon i vjerujem da će ga podržati i svi ostali zastupnici. Kolega Grbin i ja predložili smo jedan amandman na temelju uredbe koja je obvezujuća za RH. Taj amandman koji smo mi predložili, čak da se i ne prihvati, obvezujući je za RH, međutim bolje je prihvatiti i staviti takve odredbe u zakon, jer kada se nešto stavi u zakon ono je puno vidljivije, puno očiglednije i u tom slučaju se ne postavlja pitanja gdje to piše. Piše u hrvatskome zakonu. Što se tim amandman rješava? Rješava se jedna vrlo jednostavna situacija, koja može komplicirana. Na sudu će biti potrebno dokazati da je određeni ugovor sklopljen u RH. Moguće je da sud ne prihvati argumentaciju tužitelja, jer je činjenica da se tu svašta događalo. Ugovor je mogao potpisati predsjednik uprave zadruge, npr. u Austriji, a tužitelj koji je digao kredit, mogao je potpisati u RH. Zatim se događalo da je novac podignut u Austriji pa je prenesen u Hrvatsku, da je solemniziran u Hrvatskoj, a možda je solemniziran i u Austriji. Amandman je vrlo jednostavan. On govori o tome, da ukoliko je neka zadruga, imala svoje posrednike koji su nelegalno djelovali u RH i koji su, baš kako je kolega Grbin rekao, vabili dužnike da ugovore takve kredite, neće se postavljati pitanje, gdje je ugovor ugovoren, nego će automatski činjenicom da su ti posrednici vabili dužnike da potpisuju takve ugovore u RH, automatski će tom činjenicom postati jasno, jasno, da takav ugovor jest ništetan, da se takav ugovor nije smijo sklapati i da takav ugovor jednostavno ne vrijedi. I neće biti potrebe dokazivati gdje je on sklopljen. Biti će potrebno samo dokazati da je neki posrednik vabio tog konkretnog tužitelja da on ugovori svoj ugovor sa određenom zadrugom. I zbog toga je taj amandman vrlo bitan i vrlo potreban i u razgovoru sa nekoliko odvjetnika koji zastupaju tužitelje u takvim situacijama, oni su mi čak rekli, da je velika šansa ako se takva odredba ne uglavi u zakon, da veliki broj dužnika neće dočekati pravdu. Ja tim odvjetnicima vjerujem, jer oni dugo rade na tom problemu. Što se tiče, onog pitanja koji je postavljano gospodinu Škiboli u vezi sa u vezi sa onim dužnicima koji su već ovršeni i čiji je pravni posao već završio, nažalost, pravni poslovi koji su završeni, ne mogu biti dio toga zakona. Takva je odluka Ustavnog suda i kada je ocjenjivao ustavnost konverzije, gdje je on jasno rekao kakva retroaktivnost je dopuštena u određenim pravnim poslovima. Ako neki pravni posao još uvijek traje, onda se na njega smije primijeniti zakon. Ako je neki pravni posao završio, zakon se više na takav pravni posao ne može primijeniti. Dakle, oni ovršenici, koji su već ovršeni, svoje pravo moći će zahtijevati na sudovima na druge načine. I oni će se moći pozivati na ovu ništetnost, ali na način, da kažu evo vidite gospodine suče, moj susjed je isto takav kredit imao i njegov kredit je ništetan, njegov ugovor je ništetan, zbog toga jer je zakon na njega primijenjen. Na mene taj zakon nije primijenjen zato jer je moj pravni posao završio, ali isto tako biste vi gospodine suče trebali takav ugovor ništetnim i u skladu sa posljedicama ništetnosti dosuditi ono što ja tražim. Evo to će otprilike tako izgledati i žao mi je što su mnogi ljudi već ovršeni, žao mi je što su mnogi ljudi već deložirani, žao mije što je taj zakon došao relativno kasno za mnoge ljude, ali dobro je da je došao na dnevni red i sada i ja apeliram na sve zastupnike da glasaju za taj zakon. Apeliram na predlagatelja da prihvati amandman kolege Grbina i mene i želim dužnicima koji su podnijeli takve kredite sreću u njihovoj budućnosti i da uspiju u svojim nastojanjima da konačno zaustave nepoštenje koje traje prema njima već godinama. Prepuštam govornicu kolegi Peranru. Uvažene dame i gospodo. U slučaju ovih kredita koje su davali neovlašteni vjerovnici bez dozvole HNB-a pojavljuje se jedan problem. naime, što se događa? Vjerovnik RBA zadruga npr. predosjeća da bi moglo u budućnosti doći do toga da ugovor bude proglašen ništetnim i što RBA po tom radi? RBA po brzinskim mjerama gura nekretninu na dražbu, na silu, na brzinu i prodaje tu nekretninu svojoj sestrinskoj firmi. Znači npr. u Motovunu odnosno kako se to mjesto pored Motovuna zvalo Brkač je firma ta Raiffeisen zadruga prodala na dražbi u ovršnom postupku nekretninu firmi koja se zove R.B.U. Nekretnine, a koja je vlasnik ista ta Raiffeisen zadruga. I šta se događa? Iako su recimo iste osobe te koje rade i u RBA zadruzi i u firmi R.B.U. nekretnine iako se u biti radi o istoj pravnoj osobi samo je ona pravno razdvojena, dolazimo do toga da čak i da se proglasi ugovor ništetnim te firme kćeri će nastaviti deložirati te ljude. zamislite koji je to paradoks. Znači mi dovedemo zakon čiji je cilj zaštita ovršenika od ilegalnih zadruga, a ilegalne zadruge putem firmi kćeri i nakon proglašenja ništetnosti nastavljaju s deložacijama. I zbog toga sam ja u ime kluba Živog zida predložio jedan amandman koji glasi sljedeće, on kaže da ukoliko je nekretnina već prodana na dražbi da se ne može deložirati ovršenik sve dok, pazite misao, sve dok se ne utvrdi jeli ugovor o kreditu prvotni bio ništetan ili nije. Ako je bio ništetan mora se vratiti nekretnina nazad ovršeniku. Sada neko će reći ok to nije pošteno možda gledajte, kupovali ste nekretnine na dražbama znali ste da su RBA zadruge odnosno ti neovlašteni vjerovnici poslovali na mutan način pa samim time i imovina koju ste stekli u takvim pravnim poslovima ne može biti sveta krava. Jer ovdje se pokušava implicirati tobože pravni posao je završen. Šta to znači za čovjeka kojeg čega deložacija, recimo za gospodina Milanovića koji je glasao za SDP iz Brkača? Njega ovaj zakon čak i da nije bio neki dan deložiran opet ga ne bi spasio. Znači mi smo predložili amandman da ukoliko je prodana nekretnina na dražbi neovlaštenog vjerovnika da se zaustavlja proces iseljenja, tj. da se ne može ovršenika deložirati sve dok se ne utvrdi jeli ugovor ništetan ili nije. Ukoliko se naša odredba ne prihvati, doći će do toga da će se zapravo deložacije sve nastaviti u praksi, znači deložacije firma R.B.U. Nekretnine i dalje će deložirati ljude, a upisali su se već na stotine nekretnina. I sada što ćete vi reći? Vi ćete rekli je Pernar ako kao ako se proglasi ništetnim njima će se vratiti novac. A znate što će se dogoditi, da sam ja ilegalna tj. zadruga RBA koja je poslovala bez odobrenja HNB-a što bi ja napravio, evo najbanalnije rješenje. Svoja potraživanja znači kredite koji mi se vraćaju prebacim na drugu osobu, kažem ustupi mi ih. Vi danas možete ustupiti svoja svoja potraživanja drugome, a obveze sve ostanu na meni. I vi možete imati situaciju da te RBA zadruge postanu firme duhovi bez ikakve imovine, bez ikakvog kapitala i onda ovršenik se kao može naplatiti nazad od njih ali u suštini samo u teoriji jer u praksi te pravne osobe će biti bez ikakvog kapitala i neće se moći naplatiti. Drugim riječima, pojeo vuk magare. I to je scenarij koji nas čeka ukoliko se ne prihvati naš amandman. Hvala. Imamo četiri replike, tri su za kolegu Aleksića, jedna za kolegu Pernara. Pa krećemo, prvi je uvaženi kolega Peđa Grbin. Zahvaljujem poštovani gospodine predsjedniče. Uvaženi kolega Aleksiću. Tijekom rasprave govorili ste o amandmanu kojeg ste vi i ja podnijeli o razlozima koje stoje iza toga i zbog čega mislite da bi ga trebalo usvojiti. prije vaše rasprave ja sam replicirao kolegi Škiboli tražeći od njega da se kao predlagatelj očituje da li je suglasan sa takvim amandmanom i on je vezano uz tu repliku citirao jednu odluku Ustavnog suda. Međutim meni se osobno čini da se ta odluka ne odnosi na naš amandman zato što se u toj odluci govori o ugovorima koji su sklopljeni u RH, o tome o tome uopće nema sporan, oni su obuhvaćeni ovim zakonom. A vi i ja smo s druge strane podnijeli amandman koji govori o ugovorima koji nisu sklopljeni u RH ali se na temelju europskog međunarodnog privatnog prava na njih zato što su potrošački ugovori, zato što je vjerovnik imao poslovnu aktivnost na teritoriju RH treba primijeniti pravo RH. E sad, budući da očito kod predlagatelja i ljudi s kojima surađuje prilikom donošenja ovog zakona postoje dvojbe oko toga bi li trebao prihvatiti ovaj amandman ili ne a imajući u vidu i ono što ste vi govorili tijekom sve rasprave molim vas za mišljenje da li smatrate da bi s obzirom na takvo očitovanje … i ja i dalje trebali inzistirati na prihvaćanju ovoga amandmana. Hvala vam. **Jandroković, Zahvaljujem poštovani predsjedniče. Uvaženi kolega Grbin slažem se s vama i svako trebamo i dalje inzistirati da se taj amandman usvoji jer ono što piše u odluci Ustavnoga suda nema baš veze sa našim amandmanom jer odluka Ustavnog suda govori samo o ugovorima koji su sklopljeni u RH. A problem nastaje ukoliko na sudu netko pokušava dokazati da je on sklopio ugovor u RH međutim će imati npr. mišljenje da nije sklopljen ugovor u RH zbog toga što je potpisan od strane predsjednika uprave zadruge npr. u Austriji. Pa će on reći, žao mi je ali on je sklopljen u Austriji. Dakle ta odluka Ustavnog suda je dobra ali ona nema veze sa našim amandmanom i naš amandman ustvari širi prava naših potrošača, naglašavam potrošača, ne pravnih osoba i nema razloga da se taj amandman ne prihvati. Zahvaljujem. Druga replika uvaženi kolega Felak. **Felak, Damir (HDZ)** Štovani gospodine predsjedniče. Kolega Aleksić, ja u osnovi podržavam ovaj zakon i to sam rekao i na Odboru za financije, no ima dosta i pitanja vezano uz ovaj zakon. Stalno se govori da je netko vabio građane na to da uzmu kredite. Pa gledajte, stalno se nude krediti, istina, tvrdite i ja vam vjerujem da ove kreditne zadruge nisu bile ovlaštenje za poslovanje na hrvatskom tržištu ali u konačnici su ipak ti građani odlučivali da li će uzeti kredit. Jasno da je bilo prihvatljivije uzeti kredit uz 2, 3% kamate nego od kreditnih institucija koje su registrirane u RH gdje su krediti bili znatno viši. to se događalo čitav niz godina, desetak godina. Ja ne mogu vjerovati da institucije države nisu znale da se to događa i očigledno je netko smatrao da je to na neki način legalno. Postavlja se i čitav niz ovih pitanja da li su krediti sklapani u Hrvatskoj, koliko u Hrvatskoj, sami ste to sada rekli, koliko eventualno u Austriji, da li mi ovim našim zakonom možemo nešto osporiti ako je naš građanin sklopio kredit u Austriji u Austriji kod štedno-kreditne zadruge koje i danas posluju u Austriji, tako nam je barem predočeno na sjednici Odbora. Tako da se bojim da ne dođemo u jedan problem, ovdje se govori da Hrvatska država neće imati nikakve obaveze po ovom zakonu a ja se bojim da će Hrvatska država donošenjem ovog zakona preuzeti određene obaveze i da će oni koji su davali kredite a to su te štedno-kreditne zadruge imati mogućnost na osnovu ovog zakona potraživati svoja prava od strane Hrvatske države. Ja se nadam da tako nije pošto i u ovih 11 amandmana koje je predložila Vlada ja vjerujem da će ovaj zakon ipak biti donesen, da će ići na korist svim građanima ali da se ne dovedemo u poziciju da onda država vraća nešto što su građani dobili.

kao što nije legalno prodavati drogu, tako nije legalno niti nuditi kredite ako nemate za to dopuštenje. I druga stvar, prava potrošača su nešto veća nego prava pravnih osoba, daleko veća ustvari. Naime, onaj tko nudi kredite, on mora upozoriti potrošača na rizike koji iz toga kredita na njega proizlaze. Ovakve kreditne institucije koje ne rade legalno to nisu radile. A što se tiče kamata 2, 3%-tna boda, pa ja sam vidio kredite sa 8%, 9% kamatnih bodova, dakle ne samo 2,3%, ja takve nisam vidio 2, 3% nego sam vidio baš sa 8%, 7%, 6%, znači nisu bile niske kamatne stope nego se radi o tome da ti ljudi nisu bili kreditno sposobni. Dakle kreditne institucije u RH ne smiju davati kredite onome tko nije kreditno sposoban. A ovi su naprotiv vabili ljude i davali im kredite iako ljudi nisu bili kreditno sposobni. Potrošači prije svega nisu obavezni znati o tome što je to kreditna sposobnost nego su to obavezne kreditne institucije. I upravo zbog toga što kreditne institucije koje su legalne institucije imaju pravila ponašanja one ispituju kreditnu sposobnost dužnika koji dižu kredite. I one neće dati kredit onome tko nije kreditno sposoban. Dakle upravo i u tome leži kriminal da su te institucije davale kredite ljudima koji nisu bili kreditno sposobni. Zahvaljujem. Idući je na redu sa svojom replikom uvaženi kolega Hrelja. Izvolite. **Hrelja, dignuo sam repliku na vašu konstataciju i mogu se s njom složiti da svi dobri zakoni dolaze pomalo kasno ili prekasno jer već ima puno oštećenih ljudi. I sam sam par puta u Hrvatskom saboru predlagao zakone koji su bili, ispravili su nepravde ali su došli kasno i ima puno oštećenih ljudi. Ono što sam htio dodati na vaše izlaganje je da je interesantna ta žuta institucija o kojoj mi raspravljamo kako ima visoku kreativnost i ambicija baviti se sa svime i svačime. Naime, javnosti je manje poznato da se ta institucija odnosno jedno njihovo dijete bavili i dokupom mirovine i to neovlašteno zato što u Zakonu o mirovinskim osiguravajućim društvima nigdje nema upisano, bilo je pokušaja da se to upiše, da se ta mirovinska osiguravaju društva mogu baviti dokupom mirovine. I oni su to radili na jedan način da su to nudili neograničene dokupe mirovina, da su to primili kao dokup mirovine, a plasirali kao treći mirovinski stup, znači radili su svojevrsnu poreznu prijevaru, odnosno poreznu utaju i sve ove godine nikom ništa. Umjesto njih da su na neki način nadrapali, nadrapao je onaj koji se time bavio legalno a o tom ćemo raspravljati ovdje u ovom Saboru, onih 3 tisuće 850 građana RH koji su se odlučili na dokup mirovine a nisu imali drugog izbora ili to ili

kreditne institucije u RH koje su legalne, također na svaki mogući način pokušavaju izbjeći ono što u zakonu nije točno propisano. Pa imamo tako činjenicu da su te kreditne institucije između ostalih i ova žuta o kojoj govorite, tijekom ere CHF kredita iznijele iz RH ukupno 7 i pol milijardi kuna ekstra profita kroz van bilancu, kroz derivate, i pol milijardi kuna je ustvari trošak konverzije jer to je ta razlika tečaja, ali tih 7 i pol milijardi kuna banke majke, nisu izgubile. To su izgubile domaće banke jer to je završilo na kraju bankama majkama i to bez ijedne kune poreza, jedne jedine kune poreza. I sad se još njima na tih 7 i pol milijardi kuna dopustilo da imaju oprost poreza na dobit. Naravno, to se moralo napraviti jer država je morala na neki način kad je osiguravala konverziju CHF kredita, morala je na neki način i bankama dati nekakvu olakšicu i to je u redu. Ali ne smijemo zaboraviti ipak činjenicu da banke na svaki mogući način pokušavaju zaraditi ekstra profit koji nije legalan. Nažalost, ovo sa derivatima je legalno, Nije moralno uzeti ljudima 7 i pol milijardi kuna, uzet državu 7 i pol milijardi kuna i ne naplatiti na to porez. Druga stvar koja je kriminalna i koja je dokaza u kolektivnom sudskom sporu su bile nezakonite kamatne stope. Banke su kroz nezakonito povećanje kamatnih stopa zaradile oko 10 milijardi kuna. Tih 10 milijardi kuna građani mogu dobiti na sudu ali nažalost, sudovi su spori. Zato sam ja pripremio zakon za vraćanje preplaćenih kamata koji ste i vi potpisali kao podršku. Zahvaljujem na tome. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala. I sad imamo jednu repliku uvaženog kolege Škibole upućenu kolegi Pernaru. Izvolite. **Škibola, Marin (Nezavisni)** Hvala Evo htio sam samo Pernaru replicirati u smislu ovoga što je govorio da bi se moglo desit da se deložacije nastave dok se ne utvrdi da je ugovor bio ništetan. amandmana Vlade koji smo jel da, skupa dogovorili, kaže da podstavak 1. kaže „ ako se radi ostvarena tražbine iz ugovora o kreditu s međunarodnim obilježjima u smislu ovog zakona, vodi ovršni postupak protiv dužnika koji je podigao tužbu radi utvrđenja ništetnosti ugovora o kreditu ili utvrđenja ništetnosti javno bilježničkog akta utemeljenog na ništetnom ugovoru sud će na prijedlog dužnika, odgoditi ovrhu do pravomoćnog okončanja postupka radi utvrđenja ništetnosti, ne ispitujući poslije drugim zakonima propisanih pretpostavki o odgodi ovrhe na prijedlog ovršenika.“

obustavljanjem ovrhe, do utvrđenja ništetnosti, ovrha će se obustaviti do utvrđenja ništetnosti, tako da itekako smo na te stvari pazili. A što se tiče treće osobe, ako je već nekretnina predana nekoj trećoj osobi, onda se ne može ta treća osoba uključivati u sve to skupa i ne možemo trećoj osobi uzimati nekretninu jer ona nije bila uopće sudionik niti ilegalnih pravnih radnji, niti ičega drugoga, tako da, to je definirano člankom 7. di kaže „svako ugovorna strana dužna je vratiti drugoj sve ono što je primila na temelju ništetnog ugovora, a ako to nije moguće ili ako se narav onoga što je ispunjeno protivi vraćanju, ima se dati odgovarajuća naknada u novcu prema cijenama u vrijeme donošenja sudske odluke.“ **Jandroković, Hvala. Kolega Škibola, vi ste spominjali treće osobe. Evo ja ću vam iz tog razloga navesti primjer jedne treće osobe. Znači, firma RBU Nekretnine d.o.o., registrirana

Radi se o tome da te treće osobe kao koje nisu pojma imale su u biti itekako dobro znale o čemu se radi, jer su ubiti ovrhovoditelj, znači i RBA zadruga i firma RBU Nekretnine u suštini ista pravna ista pravna osoba, odnosno oni su formalno pravne, dvije pravne osobe…/Govornik se ne razumije./…ali de facto su ista ekipa odnosno ista družina i ako vas deložira RBU Nekretnine, kao da vas deložira RBA i obratno, to hoću reći. I mene zanima, suštinsko pitanje. Što ako je već prodano trećoj osobi? Npr. firmi RBU Nekretnine. Dal će firma RBU nekretnine moći deložirati ovršenika usprkos tome što sa RBA zadrugom kredit u budućnosti će biti recimo proglašen ništetnim. Mislim da trenutni zakon nedovoljno jasno definira taj dio i da će jednostavno po principu što nije kako se će se moći zaobilaziti, odnosno reći će se gledaj to je bila rupa u zakonu. I upravo zato da bi se izbjegla mogućnost tzv. rupe u zakonu ja sam htio da se izričito jasno da do znanja da u takvim situacijama ovrha nije moguća, tj. deložacija. Hvala. Prelazimo na iduću raspravu Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista i uvaženi kolega Tomislav Žagar. Izvolite. Hvala predsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege. Evo na početku ću odmah reći da će klub MOST-a podržati ovaj zakonski prijedlog jer svaka inicijativa koja ide u smjeru pomoći onima koji su najugroženiji je dobro došla. Isto tako, osobno sam stava da treba podržati amandman kolege Aleksića i Ali naravno, klub MOST-a će još razmotriti zajedno sa amandmanom koji je predložio i kolega Pernar. Naime, činjenica je, to je ovdje više puta spomenuto da su određeni vjerovnici neovlašteni iskoristili pravne praznine, te su preko svojih neovlaštenih posrednika sklapale kreditne odnose, ugovore o kreditima i to na taj način što je upozorio kolega Aleksić čak da su često puta sklapali sa onim ljudima koji nisu imali kreditnu sposobnost bilo na način da su ih mamili ili su ljudi bili u toj situaciji da dalje ne mogu dobiti kredit, pa su ovaj kredit koji im je bio ponuđen i dostupan prihvatili. Ono što želim upozoriti unatoč tome što ćemo podržati ovaj zakonski prijedlogu u prijedlogu je navedeno kako ovaj zakon će sanirati i znatno umanjiti nastale neželjene posljedice prema najmanje 100 tisuća građana. Mi moramo biti vrlo oprezni, ono što svakako ovdje u ovom Visokom domu ne smijemo raditi ulijevati ljudima nadu za nešto što možda u praksi neće biti provedivo, a na to su kolege upozoravali. Naime, imamo i praksu sudova do sad, na to je upozoreno u ovom zakonskom prijedlogu i piše da ovaj prijedlog zakona otklanja svaku dvojbu u pogledu ništetnosti ugovora sklopljenog od strane neovlaštenog vjerovnika s međunarodnim obilježjem i da je takav ugovor ništetan. Međutim, prošlo je dosta vremena, uvođenje retroaktivne primjene iz gore navedenih odredaba ovog prijedloga zakona uređeno je iz naročito opravdanih razloga jer su sporni ugovori sklapani u periodu od 2000. do 2010. godine. Dakle, prošlo je znatan tok vremena i sad je pitanje ovdje spominjato i što je sa nekretninama koje su prodane trećoj osobi, što će se u tom slučaju u tom smislu smatramo i da je članak 7. zapravo najproblematičniji, jer u njemu je definirano ovi odnosi o kojima se govori. A ja ću pročitati obrazloženje. Naročito značajne posljedice u cilju ostvarenja pravne sigurnosti i uspostave vladavine prava propisane su člankom 7. ovoga prijedloga zakona. Ugovaratelj koji je kriv za sklapanje ništetnog ugovora razmjerno pravičnoj obvezan je vratiti stvari u stanje koje je prethodilo sklapanju ništetnog ugovora, a naročito ovisno o tome u kojoj fazi jeste ovršni postupak u koji su se upustili ili je ovršni postupak okončan. Zaključna strana koja nije kriva za sklapanje ništetnog ugovora morala bi dobiti zadovoljštinu i osjećaj pravne sigurnosti i osjećaj uspostavljene vladavine prava zajamčeni Ustavom. stavak 2. kaže: „Ugovaratelj koji nije kriv za sklapanje ništetnog ugovora dužan je drugom ugovaratelju koji je kriv za sklapanje ništetnog ugovora vratiti ukupno primljeni iznos na kojeg se ne obračunava kamata.“ I sad se postavlja pitanje zapravo ako je u trenutku i sklapanja ovakvog jednog ugovora ništetnog kako kako će uopće biti moguće da taj čovjek sad u ovom trenutku ili pravna osoba vrati taj novac koji je dobio u onom trenutku ako je već i tad bio kreditno nesposoban. I na kraju zaključio bih samo sa jednim razmišljanjem koje je kolega Aleksić otvorio. Znači, riječ je o proteku vremena, riječ je o mnogim fazama koje su nastupile, a zapravo se postavlja logično pitanje koje nije ni pravno. Kako nešto što je nezakonito počelo može biti u bilo kojoj fazi zakonito. Ono što vjerojatno u zakon se ne može a trebalo bi o tom razmišljati kad nešto počiva na nezakonitim temeljima jednostavno to treba poništiti i to bi bio konačni sud. Međutim, kolega Aleksić je upozorio da to tako neće ići, da one stvari koje su u postupku, u proceduri će se morati nastaviti onim tempom kojim su kojim su započete. I u tom smislu zapravo još jedanput želim upozoriti da moramo biti vrlo oprezni da ljudima ne bi dali nadu koja neće onda biti u praksi ispunjena. Evo u svakom slučaju klub MOST-a će podržati ovaj prijedlog zakona. Hvala vam lijepa. Imamo jednu repliku uvaženog zastupnika Gorana Aleksića. Izvolite. **Aleksić, Goran (SNAGA)** Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Uvaženi kolega Žagar, Ustavni sud je dao jednostavno takvu odluku, Ustavni sud je odlučio na temelju EU prava, jer to je EU pravo koje mi moramo poštivati da pravni poslovi koji traju mogu bit, na njih se može primjenjivati zakon a pravni poslovi koji su završeni na njih se više zakon primijeniti ne može. To je tako, to su pravila igre koja mi moramo poštivati. Kada ne bismo poštivali takva pravila igre, onda bi Ustavni sud proglasio takvu jednu odredbu neustavnom i onda bi to palo na Ustavnom sudu i nema smisla unaprijed propisivati nešto što neće proći na Ustavnom sudu. Ako već imamo pravorijek Ustavnog suda moramo ga poštivati, a on je u skladu sa EU pravom, kažem. O tome se radi. Međutim, to ne sprječava ljude koji su oštećeni bilo kakvim postupanjem bilo kojih nepoštenih sudionika u pravnom prometu u RH da na sudu da na sudu pokušaju dokazati da je njihov ugovor ništetan od početka. A jedan ovakav zakon će im u tome biti svakako pomoć. I sudovi bi mogli unatoč tome što se zakon ne primjenjuje na pravni posao koji je završen primijeniti logiku da ako je nešto bilo ništetno za onoga koji još uvijek ima takav ugovor, onda je ništetno i za onoga koji takav ugovor više nema. To meni govori moja logika, moja pravna logika. Nisam pravnik ali svi mi moramo biti na neki način pravnici jer zakoni vrijede za nas sve. Dakle, iako nismo pravnici, moramo čitati zakone, moramo ih razumijevati i moramo ih primjenjivati logičkim načinom i teološkim načinom. Jer strogo ograničeno gledanje zakona nije dobro. Sve zakone treba promatrati teološki, dakle, treba ih promatrati u duhu zakona, a ne birokratski, ograničeno i isključivo. Zahvaljujem.

A često puta to izvire iz toga što se služe elementarnom logikom. Dakle, ovdje je logika jasna i tu se s vama slažem. Ako je nešto nezakonito, ovdje se spominje u zakonu, prijedlogu zakona, da je kriv vjerovnik koji je sklapao takve ugovore. Ali ovdje se ne spominje, netko je to rekao, krive su institucije, kriva je država koja je dopustila to. I to je zapravo problem. Ujedinio koristim priliku da čestitam i kolegi Škiboli na ovom prijedlogu, sam sam bio potpisnik ove inicijative. duboko vjerujem i nadam se da ćemo uspjeti ovo što ste vi rekli, da će ovaj zakonski prijedlog pomoći tim ljudima, da koriste sva sredstva koja su im na raspolaganju, da bi na kraju krajeva zaštitili svoja osnovna ljudska prava. Hvala. Hvala lijepa. Prije nego što dam riječ dalje, htio bi sam vam skrenuti pozornost, da su na galeriji trenutno djeca članova dječjih foruma saveza društva Naša djeca Hrvatske, sa članovima saveza, pa ih srdačno pozdravljamo Kako ste obavješteni putem Klubova zastupnika, danas će se održati 12 susret dječjih foruma sa zastupnicima u Hrvatskom saboru, one koji imaju mogućnost da se u 12,00 sati u dvorani Josipa Šokčevića, odnosno u maloj vijećnici uključe u ovaj program susreta, da čuju poruke koje nam djeca, članovi dječjih foruma donose. Ponekad je dobro saslušati i poruke mladih, odnosno djece.

Željko (HDZ)** Sada ćemo se vratiti na točku o kojoj je bila rasprava. I sada će u ime Kluba zastupnika HDZ-a govoriti uvaženi zastupnik Josip Borić. **Borić, Hvala vam lijepa uvaženi potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Evo ja želim nešto reći o Prijedlogu zakona o ništetnosti ugovora o kreditu s međunarodnim obilježjem sklopljenih u RH u ime kluba u ime kluba HDZ-a. Mislim da je potrebno možda i u raspravi reći kako smo uopće došli da raspravljamo znači o ovako jednom zakonu danas ovdje u Hrvatskom saboru. Mislim da je kroz raspravu važno istaknuti i probleme koji su se pojavljivali u proteklim vremenima i koji bi se mogli pojavljivati u budućnosti. Kada bi se susreli znači sa odnosima koje smo imali između financijskih institucija koje nisu imale licencu za poslovanje a plasirali su kredite na području RH. Želim nešto reći i zašto mi u klubu HDZ-a podupiremo donošenje ovog zakona i što je Vlada uz koji je napisao osnovni nacrt predložila kroz svoje amandmane da bi taj zakon imao jednu jasnu strukturu i da bi ga mogli u Saboru donijeti kao jedan novi dio u pravnom sustavu RH. Ono što svakako želim reći na početku da mi ne želimo niti suditi niti arbitrirati danas ovdje u sabornici što nismo radili ni prije u smislu tko je u pravu, tko je u krivu u tim odnosima, tko je bolje ili gore prošao, mislim da je to zadatak svih nas kao zastupnika nego da zaista jasno raspravimo sve odredbe zakona koji bi trebao konačno riješiti ono čemu smo težili u proteklom vremenu. A to je da se utvrdi na neki način legalnost ili nelegalnost posla koji se događa u prošlosti a koji bi se možda mogao dogoditi i u budućnosti. Jer ja danas neću naravno imenovati nikoga niti države, niti banke jer i sam zakon jasno govori da toga i ne treba biti. Ja ću u svom uvodu samo pročitati jedan izvadak nekolicine dužnika, svjedoka, od njih stotine koji su se obraćali u proteklim godinama hrvatskim institucijama i tražili su zaštitu države i tih institucija. Tražili su ono osnovno a o tome smo puno raspravljali u ovoj sabornici da se upravo utvrdi legalnost ili nelegalnost posla koji se dešavao u tom financijskom odnosu vjerovnik i dužnik sa međunarodnim ugovorom, tj. ugovorom koji ima međunarodno obilježje. Pa evo samo citati od nekih svjedoka koji su podnosili kaznene prijave policiji, koji su dolazili u državno odvjetništvo, koji su iznosili to vrlo često i javno pa da steknemo određeni dojam zašto je ovaj zakon potreban. Citiram: Pojedine ugovore o kreditu samo su potpisani, pojedini su potpisani i pečatirani. A kod nekih ne postoji niti potpis niti pečat. Po dolasku posrednika koji je primao proviziju sa ugovorima o kreditu, korisnik kredita iste je potpisivao bilo kod posrednika u njegovom uredu, bilo kod odvjetnika u uredu, bilo u samom javno bilježničkom uredu bilo u ugostiteljskom objektu, kafić, restoran i sl. Po izvršenoj uknjižbi tereta i zadobivanja vlasničkog lista sa upisanim teretom, korisnik kredita pozvan je u drugu državu kako bi zaprimio novac na ime kredit. Mnogi dužnici naknado su saznavali da im se umjesto jedne nekretnine i zemljišta ispod te nekretnine koja se davala kao zalog ili hipoteka kreditu, da se netko uknjižio na čitav zk uložak koji je nekad brojio i 20 nekretnina. Znači uknjižio se na sve. Prilikom dolaska u tu drugu državu, dolazi do isplata na način da se u zasebnoj prostoriji isplaćuje na ruke iznos kredita umanjen za posredničku proviziju bankara i posrednika. Isplate pojedinih kredita u manjem postotku su vršene isplatom na račun u RH, a dio se isplaćivao gotovinom u RH na način da su predmetni iznos na ime kreditnog iznosa u RH unosili u torbama posrednici ili djelatnici banaka. Također je bilo slučajeva u kojem su pojedini odvjetnički uredi zaprimali dokumentaciju za kredit, te potom iznos kredita isplaćivali u svojim uredima kada su pozivali korisnike kredita da pristupi u njihov ured radi isplate. O ovakvim ponašanjima, vjerujem da se danas mogu prepoznati mnogi dužnici koji su sa međunarodnim vjerovnicima sklapali određene financijske odnose. Kako su se vršila plaćanja rata kredita? Plaćanjem rata kredita u hrvatskim odvjetničkim uredima, primanjem od strane odvjetnika, gotovinske uplate na ime rata kredita. Plaćanjem na ruke posrednicima, bilo u nekretninama korisnika samih kredita bilo u raznim ugostiteljskim objektima. Plaćanjem izravno zaposlenicima banaka, direktorima ili samo službenicima banke prilikom njihovo dolaska u RH. Plaćanjem uplatom u drugoj državi kod njihovih poslovnih banaka ili posrednicima i djelatnicima banke bilo u uredima posrednika, bilo u ugostiteljskim i inim objektima. Plaćanjem u samoj banci, davatelja kredita u drugoj državi ili plaćanjem preko računa banke davatelja kredita u RH. Upravo Upravo ovakvo ponašanje rezultiralo je brojnim sudskim tužbama. Na ovakva svjedočenja sudovi u RH reagirali su na način na koji su oni smatrali da je to najpravednije. Međutim, očito da to nije funkcioniralo kako treba jer sudovi očito nisu ulazili u dubinu zakonskih odredbi poglavito u odredbe članka 28. stavaka 4. Zakona o deviznom poslovanju koji je bio na snazi do 2011. godine kada je do toga dana gotovo 95% svih ugovora o kreditu bilo potpisano ili uknjiženo u zemljišnim knjigama, a već je bio pokrenut dobar dio ovrha. Tada sudovi proglašavaju da ništetnosti nema, tj. da ona ne postoji. Nakon toga reagirala je HNB. Jasno je izdala dokument iz kojeg je vidljivo da pravne osobe sa sjedištem u drugoj državi ne sve, nego samo neke, o kojima se najviše govorilo u ovoj sabornici ali i u javnosti, nikada nisu imale niti su zatražile dozvolu da obavljanje poslovanja tj. za obavljanje djelatnosti na području RH. Koja problematika se tu u takvim odnosima tu pojavila? Pravne osobe sa sjedištem u drugoj državi za obavljanje svoga poslovanja u RH nisu ishodovale potrebnu dozvolu te su putem mreže posrednika obavljale poslovnu djelatnost plasiranja kredita i to kako zakon navodi, neposrednog pružanja usluga a koje je bilo zabranjeno do ulaska RH u EU. Iako postoji obveza na ime plaćanja poreza i drugih davanja i ste obveze nisu vršene. Ili možda jesu. Iako postoji odredba zakona o obveznu nadležnost sudišta u RH zbog statusa nekretnine, koja se nalazi u RH, i samog stvarnog prava koje je nastalo sklapanjem ugovora o kreditu, sudovi su se oglasili nenadležnim jer smatraju da treba primjenjivati austrijsko pravo. Iako postoji opasnost od gubitka nekretnine i nestanka teško nadoknadive odnosno nenadoknadive štete, sudovi odbijaju prijedloge za odgodu ovrha iako postoji priloženi dokazi kojima se jasno upućuje na ništetnost pravnog posla. Samim time, iz samog ovršnog postupka, navodeći da šteta nije dokazana, kao i da nekretnina za stanovanje ne predstavlja socijalnu kategoriju odnosno kategoriju nužnu za stanovanje. I onda ono najgore što se njima svima dešavalo, postojanje obračuna kamata koje ne prati točan izračun već predstavlja kamatu na kamatu spajajući ugovornu kamatu, ugovornu zateznu, kao i zakonsko zateznu kamatu na iznos duga bez ikakvog smanjenja uplaćenih iznosa u praski kod dužnika proizlazi iz obračuna kamate i glavnice da dužnik nakon više godina ništa nije podmirio. Pitanje se mnoga na taj način otvaraju, a i nama se otvara pitanje da li RH u vremenu u kojem živimo u 21. stoljeću, koja je članica EU-a, smije ili može gledati na ove stvari a da ne reagira? Ulaskom u EU, 01. 07. 2013. godine, nestali su razlozi za neke od ovih svjedočanstava. Ali su se kao i u slučaju Franak, kao i u slučaju Franak, ostali su kao nasljeđe nepošteni i nepravedni odnosi između banaka i njihovih klijenata i zato Vlada RH kao i u slučaju Franak, reagira i prihvaća prijedlog zakona kojeg je predložio jedan zastupnik u Hrvatskom saboru i popravlja isti sa svojim amandmanima. Ona jasna poruka koja se želi poslati prijedlogom ovoga zakona jest i banke i dužnici na hrvatskim sudovima moraju imati jednaki tretman i jednaku polaznu poziciju ne ulazeći u svaki slučaj pojedinačno. Što je ponuđeno kao rješenje kroz prijedlog ovog zakona, kroz amandmane Vlade. Kao prvo Vlada smatra da ovaj problem treba riješiti sveobuhvatno, da treba riješiti pravnu situaciju u kojoj je vjerovnik, kreditor neovlašteno i bez odobrenja valjanog za obavljanje takve djelatnosti plasirao kredite. Izmijenila je zbog toga i sam naziv zakona. Vlada određuje na što se sve zakon odnosi. Na ugovor koji postaje ništetan ili na ostale poslove sklapane u svrhu ostvarenja tog ugovora. Propisuje se i jasno tumačenja što to znače pojmovi dužnik, neovlašteni vjerovnika, ugovor s međunarodnim obilježjem. Propisuje se kada je ugovor ništetan, a kada je ugovor u cijelosti realiziran jasno se daje do znanja da ništetnost nije nastupila. Propisuje se i kada je javno-bilježnički akt ništetan. Propisuje se način obustave ovrhe, a to bi išlo nakon pravomoćnosti presude potvrđenosti ništetnosti ugovora ili javno-bilježničkog akta. Propisuje se i to da podizanjem tužbe za utvrđenje ništetnosti ugovora sa međunarodnim obilježjem počinje razdoblje u kojem nema mogućnosti ovrhe i za predmete u kojima je ovrha veću određenoj fazi primjene. Propisuje se da je ugovorna strana dužna vratiti sve ono što je dobila na dan potpisivanja. Presudom o ništetnosti vraća se glavnica bez kamata. Ukoliko to ne učini dužna je ispoštovati potpisani ugovor sa kamatom. Propisuje se i da dužnik može pokrenuti sudski postupak pred sudovima u državi svoga prebivališta. Propisuje se i povratni učinak odredbi zakona od dana sklapanja ugovora s međunarodnim obilježjem. Povratni učinak je dozvoljen radi jednakopravnosti, odnosno jednakog statusa ugovora koji su potpisani do zakona i koji će možda biti potpisani poslije donošenja ovog zakona. Želim ovdje reći i ono što je već danas rekao kolega Aleksić zašto je važan konsenzus? Kada smo donosili izmjene Zakona o potrošačkom kreditiranju i kada se rješavalo pitanje konverzije franaka dijelom i pitanje ovih kredita koji tada nisu jasno riješene kroz odredbe tih izmjena, jasno je iskazano zajedništvo prepoznavanja rješavanja problema hrvatskih građana. Naknadne potvrde sudova pokazuju da je takav posao i takav zakon koji je donesen jednoglasno i konsenzusom bio je snažan akt. Zašto HDZ podupire donošenje ovog zakona? Rekao sam dodatno i po prvi puta unosimo u pravni sustav jedan zakon koji treba riješiti dilemu koja se pojavljivala godinama. Želimo jednake pozicije i banaka i dužnika pred sudovima RH. HDZ jasno HDZ jasno slijedi svoju poziciju i kad je bio u oporbi i kad je sada na vlasti ponudio je u suradnji sa zastupnikom određena rješenja koja trebaju biti dio onog i našeg predizbornog obećanja koji smo jasno dali, da želimo riješiti probleme upravo ovakve naravi. Mislim da više nije potrebno da imamo dovoljno ili previše dana ispred sebe da sjedimo i gledamo na ovakav jedan problem, već da jednostavno donošenjem ovog zakona pokušamo dodatno urediti naš pravni sustav i uvesti određenu dozu sigurnosti i među naše mlade obitelji, među one koji imaju određene probleme, koji žive s time svaki dan. Ono što želimo još jasno reći, donošenjem ovog zakona ništa nije riješeno. Nitko ne može ili nema pravo očekivati da je stupanje na snagu ovog zakona sve riješeno. Tek tada počinju mogućnosti koje treba iskoristiti dužnici, ali i banke ako smatraju da su u pravu i da je njihova pozicija ovim zakonom možda došla u drugačiji položaj. Mislim da će svatko za sebe od tih dužnika koji su prošli sve ovo što su prošli u proteklom razdoblju razmisliti i ponuditi svoja rješenja temeljem dokumentacije koju ima, temeljem iskustava kojih ima i da ćemo jednostavno konačno krenuti sa rješavanjem tog problema s obzirom da određene institucije od kojih smo to očekivali u proteklom vremenu nisu se jasno izjasnile na mnoge molbe koje su pred njih postavljene. Mislim da smo evo i ovim načinom i na ovaj način pokazali da znamo slušati svoje građane, da ova Vlada ima kapacitet i snagu da se uhvati u koštac sa mnogim problemima i da ćemo primjenom ovog zakona konačno krenuti rješavati jedan problem koji se pojavljuje već jedan duži niz godina. Hvala. Hvala lijepa. Na vaše izlaganje imamo više replika. Prva je ona uvaženog zastupnika Ivana Pernara. Izvolite. **Pernar, Ivan (Živi zid)** Hvala uvaženi predsjedavajući. Pa evo kolega Borić, rekli ste u samom početku da je cilj ovog zakona utvrditi, citiram: „Cilj je utvrditi legalnost ili ilegalnost posla.“ Ako je posao bio ilegalan što je onda sa ljudima koji su već izgubili nekretnine? Upravo iz tog razloga ja ću vam navesti jedan drugi primjer. Primjer kaže sljedeće. Kaže čovjek ovako: „Ako kupite ukradeni auto iz druge ruke gubite auto. Kako to ne vrijedi za nekretnine dobivene na osnovu odnosno osnovi nelegalnog rada? Kaže krađa je primjer nelegalnog rada. Znači isto i ovi ugovori sklapani bez odobrenja HNB-a su isto primjer nelegalnog rada, odnosno nelegalnog posla, pravnog. E sad, netko će reći, da kaže Pernar jesu, ali kao pa stvar je već gotova, nekretnine su već prodane na dražbi. O.k. Prodane su na dražbi, međutim ja postavljam pitanje jedno suštinsko da li je u trenutku kad je bila dražba postojala zabilježba da postoji spor i da postoji tužba za utvrđenje ništetnosti? Jest. To vam je kao da recimo ja na prijevaru upišem vlasništvo na nekretninu od recimo hajmo reći kolege Lalovca hipotetski na neku prevaru se upišem kao vlasnik i onda prodam njegovu nekretninu. Je li sad taj novi kupac, jel' to njegova nekretnina? Ja smatram da nije. I zbog toga sam predao amandman još jedan koji glasi sljedeće. On kaže ovako. Ukoliko je nekretnina već prodana na dražbi trećoj osobi a ugovor, znači o kreditu naknado proglašen ništetni, sud mora naložiti brisanje novog vlasnika i vraćanje vlasništva prvotnom vlasniku kojem je nekretnina oduzeta na osnovu ništetnog ugovora. To je suštinska stvar …/Upadica Hvala. Odgovoriti će uvaženi zastupnik Borić. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Kolega Pernar, zasigurno da će biti situacija koju ste i vi naveli, koja će se danas ćuti tokom rasprave, neke su riješene kroz amandmane Vlade, kada govorimo o ništetnosti ili ništetnosti ako je pravni posao završio, znači nema ništetnosti, ako smo konzumirali cjelokupni ugovor, za te ugovore ovaj zakon nema velike pomoći. Dali će se dogoditi to, da li će predlagati, gospodin zastupnik ili Vlada prihvatiti jedan od tih amandman, ja vam to danas ovdje u ovoj raspravi ne mogu reći, jer je to pitanje koje će se svakako razmotriti do dana kada će se glasovati o ovom prijedlogu zakona. Hvala lijepa. Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Gordana Marasa. Izvolite. **Maras, gospodine potpredsjedniče. Gospodine Borić, vi ste u vašoj raspravi spomenuli da podržavate ovaj zakon, kao što podržavaju velika većina ili vjerujem gotovo svi zastupnici u Hrvatskom saboru, ali ovdje si moramo postaviti jedno pitanje, koje je vrlo ozbiljno i koje moramo izanalizirati kako se takve stvari ne bi dešavale u budućnosti. Kako je moguće da netko zadruga, organizacija, firma, bilo šta, upadne u platni sustav Hrvatske sa preko 2 milijarde kuna, podjeli preko 3 tisuće kredita, napravi shemu, gdje, evo sad smo ćuli, mnogi od tih kredita, su kao potpisani, isplaćeni vani, a u biti su ovdje odrađivali cijeli posao u Hrvatskoj, novac je donošen ovdje. Kako je moguće da država to predvidi i da dopusti da se na neki način na našim građanima vrši jedna nelegalna djelatnost koja završava sa poraznim podacima. Znači, kada vidimo preko 3 tisuće tih kredita, a ima ih sigurno i više nego šta je ovdje navedeno, i kada vidimo koliko je ovrha i sa kojim su iznosima ljudi ostajali bez vrijednih nekretnina i kada vidimo na koji se područje RH skoncentrirala ta aktivnost, u biti sada retroaktivno nam sve biva jasno. Znači, to je po meni vrlo jedna priča koja je išla za time da se vrlo vjerojatno opere dio novca iz Austrije na našim nekretninama. Kako je moguće, da 10 ili 5 ili 6 ili 7 godina država ne reagira, HNB ne reagira, nitko de facto ne reagira, dok se, ne ne gospodine Babiću, nije bitno sad ovdje čak ni tko je bio na vlasti. Nemojte podlijegati najnižim stranačkim strastima. Nebitno je tko je bio na vlasti. Bitno je da vidimo kako je došlo do toga i da se to više nikad ne dešava. To je ono šta je bitno. Hvala lijepo. Hvala lijepa. Odgovor uvaženog zastupnika Josipa Borića. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Kolega Maras, mi smo imali isti slučaj s pričom o kreditima o francima i tada su se postavljala pitanja, kako je moguće da su ljudi ili korisnici ili dužnici sklapali takve ugovore, zašto je to bilo dozvoljeno i naravno, Vlada u kojoj ste i vi bili ministar i kolega do vas reagirala je i pokušala je riješiti problem kada je on eskalirao. Ovaj problem je došao u fazu da on isto eskalira sada, možda najjače nego u bilo kojem razdoblju do sada. I Vlada, kažem, uz prijedlog jednog zastupnika pokušava normiranjem doći do određenih rješenja koje bi trebali biti garancija samo jedne stvari. A to je, da se konačno utvrdi što je bilo legalno ili nelegalno u tom odnosu ili poslovanju koje je teklo od početka, ne znam 2000. godine pa sve do tamo 2011., 2012. godine. Imamo naslijeđe kao problem i mislim da sam jasno objasnio zašto taj problem moramo riješiti. To traže građani, to smo obećali i to mislim da ćemo podržati svi danas, svi klubovi i da će se kroz moguće i neke druge amandmane možda još više to doraditi kako bi se maknule sve moguće sumnje. Naravno da će banke i dalje imati sve svojem mogućnosti da ili osporavaju zakon ili da traže određene ocjenu ustavnosti ili da postupaju po onome što one misle da trebaju, ali osobno, ja osobno mislim da je ovo konačno jedna pozicija koja na sudu danas može i dužniku i vjerovniku pomoći. Ne trebamo unaprijed reći jedan je u boljoj ili goroj poziciji od drugog, nego to će reći hrvatski sudovi temeljem odredbe ovog zakona i tužbi koje će se podnositi ili neće a onda će se utvrđivati tko je i za što kriv, ili je krivo radio ili nije ništa krivo radio. Hvala lijepa. Slijedeća replika uvaženog zastupnik Ante Babića. **Babić, Ante (HDZ)** Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Gospodine Borić, rekli ste da ne želite arbitrirati glede ovoga zakona i da je intencija bila da se zapravo utvrdi legalnost ili nelegalnost ovih rani u poslovnom procesu i da su podnošene kaznene prijave da su utvrđene prijevare, prijevare nisu samo kod nas. Prijevare se svugdje događaju, HNB je i tada reagirao i rekao da nisu imali dozvolu za poslovanje. Možda su sudovi trebali drugačije reagirati, preispitati zapravo prirodu tih sklopljenih ugovora. Ja se vrlo dobro sjećam 2015. godine i zbog toga sam to i možda rekao, upadica je bila gospodin, kolegi Marasu, sjećam se 2015. godine kada smo donosili one izmjene i dopune ovog Zakona o potrošačkom kreditiranju, kada ste vi u nekoliko navrata govorili o tome, jer je veliki broj tih korisnika bio sa otoka Raba, kada su se tražile stanke, bilo je i zastupničko pitanje, zapravo gotovo svakodnevno ste upozoravali na ovaj problem vezano sa kreditiranjem. Naravno, svi mi imamo empatiju prema tim ljudima i jako je teško i tužno gledati kada gledamo deložacije, zapravo ono što su ljudi stjecali cijeli svoj život nestane im preko noći i sigurno je da to nije dobro i da to nije pravedno. ono što želim reći, a to je da recimo takvih ugovora nije bilo u Slavoniji, takvih ugovora nije bilo u Lici, nije bilo u Imotskome, dakle te su nekretnine bile neatraktivne tim ljudima iz RBA zadruge, već su upravo događale u Istri, događale su se na otocima ondje gdje su bile atraktivne nekretnine. Želim također reći da su i oni koji su bili u tom poslovnom procesu dakle i građani su suodgovorni za takve kredite, dobiti to sa 2%, ne biti kreditno sposoban, tada znali su ili su trebali pretpostaviti da su mogli ulaziti u takav poslovni odnos vrlo rizičan, a to znači da ih i neznanje od toga ne oslobađa od odgovornosti. Hvala. Hvala. Odgovor uvaženog zastupnika Borića. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Kolega Babić, ja jesam zaista govorio kao i drugi naši kolege tada u tom vremenu jer smo prolazili put od toga da smo svjedočili kroz razne presude da su sudovi najprije su se proglašavali nenadležnim za opće rješavanje tog pitanja, pa su donosili presude u kojima su proglašavali nadležnost austrijskih ili sudova drugih država za ta pitanja, pa kada se izmijenio zakon 2015. konačno su se počeli proglašavati nadležnim za ta pitanja i sada kroz ovaj prijedlog zakona mislim da pitanje nadležnosti uopće više neće biti upitno. Sada će se u pravnom sustavu pojaviti novost i mislim da ta novost konačno daje jednake šanse i banci ili kreditnim institucijama i dužnicima koji imaju ovakve ugovore s međunarodnim obilježjem. I tu kažem ne treba uopće dolaziti u u raspravu ni mi danas u Saboru niti da mi govorimo tko je više ili manje kriv jer svatko za sebe će najbolje procijeniti da li je tada mogao ili nije mogao kao i banka. Da li je ona smjela ili nije smjela davati ne znam kredit od milijun eura odokativnom ili nekakvom svojom vrstom procjene nekretnine ako već nije bilo drugih mogućnosti da se osiguraju potraživanja i naravno da su sa svakim takvim poslovanjem i oni sami došli u određeni problem. Mislim da ćemo mi kroz našu raspravu danas jasno raščistiti što je namjera Vlade i predlagatelja, što nudimo kao rješenja i što mogu očekivati i dužnici i vjerovnici koji su sklapali ovakve ugovore s međunarodnim obilježjem. Mislim da su pozicije jednake, važeći papiri, važeća svjedočanstva, svjedoci i nek se onda utvrđuje što je bilo uredu, a što nije. Mi nismo ti i mislim da je dobro i da rasprava teče u jednom kvalitetnom tonu i mislim da će tako biti tokom cijelog dana. Hvala. I zadnja replika uvaženog zastupnika Ivana Šukera. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo. Kolega Borić, pa nebrojeno smo put tu u ovom visokom domu govorili o ovom problemu, predlagali određene zaključene kada RH nisu htjele riješiti problem, predlagali smo zaključke da ovaj visoki dom obustavi neke stvari. Međutim, ništa se tu nije slučajno dogodilo. Neko je iskoristio vrijeme kada poslovne banke su imale stroge uvjete za dodjelu kredita, došlo je … da je visoka vrijednost nekretnina, ponudio je ljudima nešto, ljudi su se ulovili za to. I sada gledajte Zakon o deviznom poslovanju je jasan, ne treba obični građanin RH znati Zakon o deviznom poslovanju, oni zato imaju odvjetnika imaju nekog drugog koji je dužan provoditi nešto. Međutim ono što je po meni i o tome sam nebrojeno puta govorio ovdje i u razgovoru sa tim nesretnim ljudima koji su uzeli te krediti, posrednici nisu dobili dozvolu HNB-a za rad. Prema Zakonu o deviznom poslovanju točno se zna što mora napraviti fizička, a što pravna osoba. Međutim ono što ovaj zakon treba riješiti, a ono što nažalost tada većina u Saboru nije htjela usvojiti, treba obustaviti ovrhe dok se jasno ne utvrdi tko je šta napravio i tko je šta pogriješio. Nažalost, događalo se da su ti posrednici ili to već uzimao novce u Austriji u koferu ih unosio unutra, davao ih građanima RH i iskreno RH i iskreno govoreći automatski s time napravio jedan devizni prekršaj, napravljen je carinski prekršaj, ali ti ljudi nisu znali od kud. Oni čak niti nisu znali kolika im je provizija. Međutim ono što meni nije jasno u ovoj cijeloj priči da te Raiffeisen zadruge kroz ove sve probleme nisu našle za shodno da osobno kontaktiraju sa svakim tim građaninom RH koji se zadužio i da pokuša s njim na miran način to riješiti jel ja sa većinom ljudi s kojima sam razgovarao nitko uopće ne spori od toga da je svjestan da mora vratiti dug. Ali mu je sporno to što je davao nekom novce da uplaćuje umjesto njega njegov anuitet ovaj to nije uplatio i sporno mu je to što se kamatna stopa stalno mijenjala. I zato mislim ono što sam govorio i prije nekoliko godina, neću promijeniti mišljenje, samo jednu rečenicu molim vas, da institucije, Ministarstvo pravosuđa prije svega, MUP, Ministarstvo financija, HNB i Vlada RH mora doći i bilateralnim sporazumom riješiti to jer drugačije mi to nikako nećemo riješiti. Uvijek će sudovi, ovi ili oni ovako presuđivati, a u Strasbourg će se na kraju donositi pitaj Boga kakve Hvala. Odgovor uvaženog zastupnika Borića. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Kolega Šuker ja sam spomenuo u svojoj raspravi u ime kluba Zakon o deviznom poslovanju i njegovu vrijednost koju je imao dok je bio na snazi do 2011. i temeljem tog zakona sudovi su postupali, ali su svaki puta utvrdili da ništetnost ne postoji, baš upravo temeljem tog zakona. A onda su imali na raspolaganju neke druge zakone, međutim očito opet smo došli iz one faze ništetnost ne postoji, nismo nadležni pa smo nadležni, ali opet nema ništetnosti jer treba to suditi u Austriji i sada dolazimo do toga nakon izmjena 2015. da utvrđujemo nadležnost i sada tek kroz ovaj zakon mislim da ga više-manje i sudovi sami čekaju jer i njima nudi određena rješenja i dužnicima, ali vjerovnicima. Ne treba slabiti ničiju poziciju u ovom trenutku da će konačno se utvrditi što jest ili nije bilo legalno s obzirom na ono što se ispred sudova stavi kao dokaz. I mislim da je to najveća vrijednost ovog zakona i mislim da je još veća vrijednost ako se on donese konsenzusom tada će biti puno lakše mnogima da se kaže, konačno jedna priča raspetlja i da ti ljudi ili dobiju svoju zadovoljštinu ako žele pokrenuti postupke naglašavajući još jedanput donošenje ovog zakona, oni koji su bili dužnici, ništa im se neće desiti ukoliko ne pokrenu sami svoje postupke primjenom zakona samo ili stupanjem na snagu opet se ništa neće desiti. Oni moraju pokrenuti sukladno vlastitim promišljanjima što je za njih što je za njih u tom trenutku povoljno, nije povoljno, da li trebaju izaći iz odnosa ili tražiti nekakvu zadovoljštinu na sudu. To ovaj zakon nudi i mislim ako bude još nekih amandmana za situacije koje su se pojavljivale u međuvremenu mislim da je vrijedno da ih se razmotri i naravno ako Vlada misli i zastupnik koji je predložio zakon da treba prihvatiti da ih se prihvati. Hvala lijepa. Sljedeći Klub zastupnika je onaj SDP-a u ime kojega će govoriti uvaženi kolega Boris Lalovac. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege zastupnici. Pa evo ova problematika već duži niz godina muči hrvatske građane i danas smo čini mi se tu jedinstveni da ovakav zakon treba biti implementiran u hrvatski pravni sustav. Prije nego što krenemo o samom zakonu koji mislim da je dosta pravno, dosta dobro, pogotovo Vlada svojim amandmanima da je poboljšala taj zakon. Nema veze što je, kod mene nema problema iako su promijenili koliko članaka bitno je da suština se ne mijenja i ono što god možemo ovdje popraviti dapače dajmo da razgovaramo i da to popravimo. Jedno pitanje kada govorimo, cijelo vrijeme smo ovdje govorili o tim zadrugama, nije bitno. Ja samo postavljam pitanje kako je moguće, nije sad kako su došli u Hrvatsku i tako su poslovali i tako znam, kako moguće da austrijska nadzorna tijela nitko nije pitao te zadruge šta ste vi to radili tamo u Hrvatskoj. Nedavno smo ovdje usvajali Zakon o stambenom potrošačkom kreditu. Znači mi tada kada su oni plasirali ova sredstva u RH Hrvatska nije bila članica EU, znači nismo bili dio jedinstvenog tržišta. Austrija je tada bila dio jedinstvenog tržišta i austrijski financijski sustav je funkcionirao po svim direktivama EU. A direktive a nedavno smo jednu takvu usvojili, Zakon o potrošačkom kreditiranju, stambenom potrošačkom kreditiranju izričito navodi da ne možete plasirati takve kredite ukoliko nemate informaciju, davanje pune informacije prema dužniku ukoliko niste definirali kreditnu sposobnost dužnika itd.. Znači svim ovim direktivama koje Republika Austrija već dugi niz godina štiti svoje građane, postavlja se pitanje kako njihove institucije nisu došle i reći ej ljudi moji, šta vi to tamo radite po Hrvatskoj. Kako su vaše procjene rizika jer gledajte, u konačnici ovoga same zadruge jer njihov financijski sustav je ugrožen. Zašto? Jer ukoliko im se ne budu vraćali ti krediti tko će morati reagirati? Morati će reagirati Austrijska narodna banka. I sada se postavlja pitanje odakle ne samo na našem tržištu nego nam nitko iz Republike Austrije reagirao i rekao gledajte postoje nekakve direktive EU, ne možete se tako ponašati bez obzira je li se vi to ponašali u Austriji ili se ponašali u Hrvatskoj ili nekoj drugoj zemlji. To je jedno pitanje. Znači ne samo naši što su radili, ja postavljam pitanje je li to bila a vrlo jasno kada Austrijska narodna banka vrlo jasno, precizno prati izloženost austrijskih financijskih institucija ne samo u Hrvatskoj nego i prati u BiH, Srbiji, Crnoj Gori i drugim zemljama. I sada se postavlja pitanje da li su oni pratili i ove njihove zadruge i koja je njihova u konačnici odgovornost jer oni su također morali znati šta se radi sa njima, sa njihovim financijskim institucijama koji su radili nered u drugim državama. Druga stvar, kako je to moguće da jedna takva financijska institucija bez obzira bila ona kreditna ili ne kreditna financira, ulazi na tržište po kamatnoj stopi od 2%. A njihova matica koja isto to radi u RH financira hrvatske građane po 6% ili 7, ili 8, u to doba je. Znači zamislite, znači sve financijske institucije, austrijske koje znamo da imamo bankocentrične sustave negdje 80% ili 60% su tada bile, znači financiraju u redovnim plasmanima plasmanima 7, 8%, zadruge dolaze po 2%. Kako je to moguće? Kako je to moguće a govorimo o istim, kamatnim stopama koje su vrlo bitne, kako tu nije bilo rizika države? Kako tu nisu svi ti kada su govorili da tu treba procijeniti rizik države itd., kako su se pod jednom našle po 2% pa su ih onda kasnije dizali na 10% itd.? Znači to je vrlo, vrlo signifikantno da su zapravo svi oni koji su sudjelovali u ovom postupku ne samo da li su bile u hrvatskim institucijama …/Govornik se ne razumije./…vidim kako su se sklapali ti ugovori što je što je govorio i kolega Borić nego postavljam pitanje iz svih tih institucija austrijskih koje su zapravo trebale reagirati a zadruge spadaju pod regulaciju austrijskih institucija su rekli ljudi moji šta vi radite tamo u Hrvatskoj po 2%, šta vi tamo radite ne procjenjujete uopće kreditnu sposobnost dužnika. Kada govorimo o procjeni kreditne sposobnosti, ovdje je vrlo gospodin Babić rekao kako je moguće da su isključivo financirani hrvatski otoci, hrvatska obala? Znači nigdje drugdje niste imali takve oblik nego isključivo je bilo hipotekarno, znači da će tržišna vrijednost nekretnine, da će na tom načinu tržišta vrijednost nekretnine da će pokriti njihovo financiranje. To je isključivo zabranjeno. Zašto danas banke tako ne posluju? Zašto danas ako je ovo sve bilo normalno, legalno, zašto danas sve te iste financijske institucije ne posluju po 2%, zašto ne daju bez ikakve kreditne sposobnosti, evo dođemo, uzmemo kada vam treba prekoračenje preko računa, 10, 15, 20 tisuća kuna vas oderu pa vas traže ove podatke, traže one podatke. Kako je moguće da nekome date 100 tisuća 100 tisuća eura, uopće nije bitno što su primili, pa ljudi su pokušavali rješavati svoja nekakva egzistencijalna pitanja i ne možete ljude u tom kontekstu uopće dovoditi u situaciju da li su nešto, da li su bili u tom kontekstu uzimali prema zakonu ili ne. Apsolutno meni u tom kontekstu apsolutno nebitno. Ja postavljam pitanje onaj koji je nudio te stvari, onaj koji je nudio te stvari, koji je nudio kredite a znali su da će zapravo te građane dovesti, znači u isključivo, možemo govoriti, da su znali da će preuzeti nekretnine. Znači cijeli njegov posao je bio preuzimanje nekretnina na Jadranu, preprodaja nekretnina iz ekstra zarada. Nije isključivo bilo da bi on, vidite kasnije ovdje, čini mi se i predlagatelj u samom zakonu govori, vrlo malo a čini mi se skoro nijedan, nijedan, nije uredno vraćen. Znači, cijeli model uopće nije bio definiran da netko vrati kredit. Model je takav stvoren da netko dođe do nekretnina, da te nekretnine preproda, vidite kako vrlo brzo imaju svoje svoje d.o.o. povezana poduzeća koja će oni to kupovati, znači imaju uhodani mehanizam. Sad se postavlja pitanje kako je moguće da on RBA zadruge, nije bitno kako se zovu te zadruge, dolaze u posjed puno većeg broja nekretnina nego što dolaze banke u redovnom postupku? Ajmo sad uzeti koliko banke koje posluju pod regulatom HNB-a i svim zakona RH, imaju manje nekretnina u posjedu, imaju puno veći portfelj, imaju 99% plasiranih sredstava. Puno teže dolaze do sredstava kako ovi zadruge imaju do 3 do 5 tisuća nekretnina u svom vlasništvu kad uzmete cijeli portfelj svih tih banaka, nema ih nekoliko stotina. Nema ih nekoliko stotina. Znači cjelokupni model ovakvog poslovanja je bilo i zato je dobar ovaj zakon o ništetnosti takvih ugovora jer smatramo da ni direktive po kojima su Austrijanci poslovali, nisu ih plasirali u svoj zemlji. Nisu ih plasirali u svoj zemlji, jer ne bi ih smjeli plasirati u svojoj zemlji zato što nisu imali procjenu kreditne sposobnosti, a vrlo jasna je regulativa, bankarska regulativa kod procjene kreditne sposobnosti. To vam je najrigidnija procjena kada dajete nekome kredit pa onda jel to 1/3 plaće, pa 1/2, itd., pa kakvi su vam prihodi, da li radite u kompaniji itd., to je vrlo rigidni proces koji moraju zadovoljiti prema kriterijima Basela s obzirom na njihovu adekvatnost kapitala. Procjena kreditne sposobnosti je najvažnija, ovdje u ovom kontekstu apsolutno nije bilo nego samo ste došli na Jadran, vidjeli ste nekretninu, dajte im novce itd. rješavaj. Znači, osnovno elementarna njihova poslovnost nisu poslovali, i to me čudi, i ukoliko bi govorili kad se došlo do sporova, znači samo nek odgovore na ta pitanja. Znači, i zato mislim da je jako bitno da ovaj zakon donesemo jednoglasno ovdje u Saboru, zato što nam je ušao tzv. vrući kapital na hrvatsko tržište koji jednostavno nije bio pod nadzorom, jel mogao biti, nije mogao biti, pod nadzorom, vjerojatno u trenutku sklapanja svih tih ugovora vrlo je teško mogao netko, pogotovo ukoliko se to sklapali u ugostiteljskim objektima itd. itd., vrlo teško su možda pojedine institucije u tom trenutku i mogle znati za to. Kasnije kada se to sve završilo, jednostavno nije se nitko snašao u tom…/Govornik se ne razumije./…jer jednostavno imali takvih situacija prije u prošlosti, međutim bitno je da se napokon regulira tržište nekretnina u RH, zato što i po ovome pokazujemo da smo atraktivna zemlja za ulaganje, znači nisu Austrijanci tek tako, međutim na taj dio posla koji su organizirali i radili u Hrvatskoj, ne da je bio nelegalan, ne samo da je bilo ilegalan, nego zapravo cijeli model nije bio da ti ljudi zapravo u konačni vrate, jer ja nisam nijednoga čuo građanina RH koji je rekao da on ne želi vratiti taj dio, nijednoga nisam čuo. Nijednoga. I Kada vidite sve statistike, sve statistike, sve statistike HNB-a, vidjet ćete da hrvatski građani su najurednije platiše svojih financijskih obveza, najurednije platiše. Htio bih reći da su čak čini mi se s obzirom na krizu koliko smo imali 6 godina recesije da su urednije platiše nego austrijski građani ili neki drugi građani. Jer morate shvatiti da 6 godina recesije utječe svakako na prihod, utječe na cjelokupnu ekonomi i da je samo 6% hrvatskih građana koji ne mogu vraćati svoje kredite da su uredni svoje platiše. Znači ovdje ne dolazi se u obzir da se govori da netko ono nešto što je uzeo da ga ne želi vratiti, međutim, način na šta je to sve bilo organizirano i kako vrlo uspješno sada se preprodavaju te nekretnine i vidite šta sad cvijeta u RH. Šta sad Šta sad cvijeta u RH, rekao sam ono što je ministar dao onu odredbu Zakona poreza na dobit da mogu očistiti bilance, preprodaja duga. Preprodaj duga je sada najbolji biznis u RH. Čini mi se Čini mi se da su bankari oko 6 do 10 milijardi samo prošle godine isknjižili svog tog duga iz svojih bilanci i sada vam se javljaju raznorazne kompanije, raznorazni kapital, ovako, onako se zove, i preprodaju i preprodaju i trguju dugom. To je najveći dio tržišta i bojim se da je ovo samo jedan od početaka, i zato kažem pozdravljam ovaj zakon i pozdravljam amandmane Vlade koji mislim da su korektni…/Govornik se ne za 2, 3 mjeseca ne javi ponovno problem sa preprodajom duga koji ponovno možemo reći da legalna, koji ponovno možemo reći da postoji na tržištu, međutim ukoliko vam se od 42 milijarde blokiranih građana, se ne razumije./…sigurno se nalazi opreko 20 milijardi onih koji su sada otkupili te dugove od banaka, negdje po 20% te vrijednosti da će krenuti i daljnju preprodaju tog duga i postavlja se pitanje da li ćemo uopće moći i na koji način riješiti to pitanje blokiranih građana? Vidim da Vlada ide sa tim novim zakonom i amandmanima i to ćemo također razmotriti i nadamo se da ćemo i ovdje biti jedinstveni to podržati jer ovo je ključno pitanje koje ćemo sigurno morati rješavati nažalost još narednih nekoliko godina jer tržište duga koje se sad otkupio za vrlo jeftine novce još izdaleka nije riješeno i bojim se da ćemo morati nekim novim zakonima uređivati i njihova područja, da li oni i kako posluju, po kojim uvjetima i na koji način i pitanje hoće li ste i da dio rješavati kako će se rješavati ti građani koji su pod tim problemima. Tako da tržište duga u Hrvatskoj na žalost cvjeta ukoliko uzmete zadnjih četiri, pet godina. Mislim da tu ima preko 20 milijardi što su banke u tom dijelu otpisale i prodale po vrlo niskoj diskontnoj određenoj vrijednosti. Međutim, problem za hrvatske građane nije riješen i čini mi se da će ponovo morati intervenirati Hrvatski sabor, odnosno hrvatska Vlada i vidjeti na koji način rješavati njihove probleme. Zahvaljujem. Znači klub SDP-a će podržati ovaj zakon. Hvala lijepo. Hvala lijepa. Iako se svi slažu i vaše izlaganje je izazvalo cijeli niz replika, pa krenimo redom. Prvi je uvaženog zastupnika Ivana Šukera. Izvolite. Hvala lijepa. Kolega Lalovac, u stvari vi ste postavili ključno pitanje što su radile austrijske kontrolne institucije? Jer ova cijela priča nije slučajna, jer oni u trenutku čim su počele prve krize s otplatom kredita na jedan puta su se u Hrvatskoj pojavili fondovi koji su osnivači te stambene zadruge koje su budi iskreno rečeno u Austriji ukinute godinu ili dvije nakon što su napravile to. I oni su se javili kao ti koji otkupljuju na sudu potraživanje zapravo te nekretnine od hrvatskih građana. Međutim, ono što je vrlo bitno, dakle ti su ljudi preko onih koji su bili posrednici imali jako dobro informacije kad će bit dražbe. Svi mi iz iskustva znamo da u Hrvatskoj Hrvati na žalost, ne na žalost nego naprosto takav je nekakav način života, nisu željeli nikada na …/Govornik se ne razumije./… kupovat nekretnine ničije jer ne žele biti zluradi u nečijoj nesreći. To je u našem habitusu i to je naprosto činjenica koju nitko ne može poreći. Međutim, kolega Lalovac iz kojeg financijskog miljea je došao švicarac u Hrvatsku? Iz kojeg financijskog miljea je švicarac došao u Hrvatsku? Je li iz potpuno identičnog? Jer se praktički iz jednog da tako kažem pojavili i onda su ostali počeli ići, a koja je europska zemlja u tom trenutku imala najviše angažiranih sredstava u švicarcima? Dakle, ništa se ne događa slučajno. Koja zemlja je zadnja Ured za sprječavanje pranja novca od članica EU? I govorit o tome zašto neke druge hrvatske institucije nisu reagirale čujte mi danas ne znamo tko sa kilom droge ili nečega ide prema hrvatskoj granici. Ne znamo tko sa koferom novaca ide preko hrvatske granice. To je nešto što se naprosto nije znalo, ali ponavljam sve one koji su posredovali u ovome je trebalo ispitati. I mislim da je Austrijska narodna banka morala stupiti u kontakt sa Hrvatskom i poimenično sa svakim hrvatskim građaninom napraviti ugovor, jer nitko ne spori da želi vratiti taj kredit. Odgovor poštovanog zastupnika Lalovca. **Lalovac, Boris (SDP)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Uvaženi kolega Šuker, pa da ono što bih volio čuti od naših institucija je, znači od guvernera HNB-a da li je poslao upit Austrijancima i pita li u tom kontekstu da li ste radili nadzor njih? Da li su cijelo vrijeme poslovali u skladu sa direktivama i njihovim propisima. Ali ovo je vrlo signifikantno. Znači, negdje dvije tisućitih godina mi znamo da u Hrvatsku ulazi jedna austrijska banka

prva izlazi sa tom pričom o financiranju za švicarskim frankom. Ni jedna druga banka nije krenula sa švicarskim frankom nego ta austrijska banka koju kasnije sanira austrijska država i čak neke austrijske pokrajine, vrlo bogate austrijske pokrajine skoro dolaze pod bankrot. Ali u Austriji o tome je vjerojatno bilo i nekakvih istražnih povjerenstava i šuti se itd. Međutim, šta su napravili Hrvatskoj i na koji način su poslovali to će se na žalost hrvatski građani, bit će još puno godina da se riješimo tih problema. I onda je bilo prvo su krenuli sa švicarskim frankom. I onda kada jednostavno ispuhao se, kada su izbacili taj dio paralelno se javljaju tzv. zadruge. Paralelan način financiranja tzv. prikrivenog financiranja se javljaju njihove zadruge. I jednostavno iskreno kada vam dolazi toliko silno milijardi kuna ne možete imati ovo što ste vi rekli i toliko carinika i sve te inspekcije kada jednostavno jedna organizirana ne samo u ovom obliku zadruga, nego jedna organizirana njihova politika gdje mora se pratiti koliko ulazite na tuđe tržište, da li ćete napraviti jedan potpuni nered na tome tržištu. Međutim, ta preprodaja, ta špekulacija, ti bonusi koji su jednostavno pohlepa cjelokupnog njihovog sustava, ovo je sustavno bilo. Ovo nije bilo pojedinačno. I zato smatramo da Sabor ima pravo donositi ovakve zakone, ima pravo i štititi svoje građane. I ja se nadam i ukoliko bude itko više raspravljao o tome da će i hrvatski sudovi napokon početi suditi onako kako Hrvatski sabor donese zakone i da ćemo zapravo biti na istoj strani i

Jer ponekad one jednostavno nemaju i dovoljno informacija o tome što se događa. Osobito nemaju informacija o financijskoj da tako kažem o pismenosti. I ne moraju imati, ali ih mora netko zaštititi. Dakle, taj sustav dakle nije slučajan. Dakle, ja kažem da je povijest reverzibilna. Dakle, naravno da su prvenstveno u Hrvatsku dolazile austrijske banke, dio talijanskih banaka i njihovih derivata isključivo zbog povijesnih razloga i povijesne interesne sfere, financijske. Na koji način zapravo vrlo jednostavno zaradit novac, u kom dijelu? Otoci dakle, jedan dio bivše, da malo karikiram bivše Austro-ugarske. Naravno da građani ne znajući rade prekršaj carinski, uzimaju gotov cash i plaćaju posrednicima. Ali se postavlja ovdje pitanje što je s javnim bilježnicima u Hrvatskoj? Tko je to sve provodio, osim što je naravno definitivna odgovornost Narodne banke Austrije dakle, koja je to dopuštala. A kao što smo u nekom zajedničkom europskom tržištu. Međutim, nemojte vi očekivati da će ritelovci, dakle oni koji prodaju proizvod, to je bila prodaja proizvoda uopće upozorit osobu koja to uzima. Govorim o sektoru u bankarstvu. Pa naravno da ih neće upozorit jer su oni plaćeni, dobe bonus ako uspiju prodat proizvod. Još ako imate umrežene osobe na terenu u ovom trenutku u Hrvatskoj koje to provode kroz zemljišne knjige. I to vam je ključni problem. I zato definitivno Sabor, mora biti vrlo jasan u tome, kao što ste i napomenuli. Hvala lijepa. Hvala. Sljedeća replika, uvaženog zastupnika Josipa Borića. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Kolega Lalovac, spominjali ste državu i ovaj sustav u kojem se danas i u proteklom vremenu više govorilo, ali ste sada u jednoj replici spomenuli i drugi sustav koji je također na ovom području, također bio namijenjen tome da se više od povrata uloženog, tj. plasirano dolazi do samih nekretnina. I taj sustav je također na ovom području prošao vrlo loše. Znači da imamo situaciju, kada govorimo o sustavu ili namjeri da je to bilo osmišljeno. Znači da to nije bila samo slabost pojedinca da reagira na proizvod, nego da jednostavno sustav razradio kompletnu mrežu koja odraditi da taj proizvod bude prodan. Naravno da građani koji nisu imali po zakonima u RH mogućnosti da ovdje ulaze u kreditni odnos s nekim bankama koje su mogle pružiti kredit, jer nisu imali financijsku sposobnost, jer nisu bili zaposleni, jer nisu imali plaću dovoljno veliku visoku, došlo je do toga da je taj sustav to prepoznao. I ponudio je samo nekretninu kao jedinu mogućnost koju treba iskoristiti da bi se plasirao kredit. I tu dolazi do problema. Kada dolazi problem? Problemi dolaze 2010., 2011. godine. U prvim godinama nije bilo problema. Kada se pojavljuje recesija, kada se ostaje bez posla, pojavljuju se problemi i građani shvaćaju da su ušli u odnos iz kojeg je vrlo teško izaći. I sva ova borba, nekoliko godina, jasno pokazuje, evo tek danas, da imamo priliku govoriti o zakonu, koji je možda mogao biti i prije napravljen, ali jednostavno, evo pojavila se mogućnost da to sada svi na neki način prihvatimo i da pružimo mogućnost da se s tim sustavom, svaki pojedinac, dužnik suoči na to mjerodavno mjesto, a to je sud, i da dokaže je li to bilo ok, legalno ili se dokaže nešto drugo. Ako je nelegalno, svatko zna što mu je činiti. Mislim da je to jedino pravedno, a nikome se ne slabi ovdje pozicija. Odgovor uvaženog zastupnika Lalovca. **Lalovac, Boris (SDP)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa slažem se s vama kolega Borić. Pogotovo kad, kako se definira kamatna stopa kada idete, pogotovo što bi trebalo tako prema svim tim propisima koje strogo nadziru supervizori. Znači nemate kreditnu sposobnost, nemate kreditnu sposobnost jer oni nisu ni procjenjivani i dajete nekome kamatnu stopu od 2%. Tko je tu lud? Dajete nekome, sada bi ja postavio pitanje, znači kada Austrijanci kažu, znači kamatna stopa vam se definira, znači svakom individualno, gledaj sad, kakva su vam primanja, da li radite u nekoj stabilnoj firmi ili ne radite, koliko ste godina ste uredno, itd. Znači ulaze brojni ti nekakvi kriteriji i onda se na tu kamatnu stopu, znači ona ocjenjiva vaš individualni rizik. Individualni rizik. I na temelju tog individualne analize, vi dobijete nekakvu kamatnu stopu, to je ono što su radili u Hrvatskoj negdje oko 4 do 5% ili 6 ili 7, kako su oni dodavali dodatne marže. E sad, kakav je njihov sustav bio postavljen da ljudima koji su na neviđeno, znači uopće ga nisu vidjeli, dali mu kamatu od 2%? Evo samo to postavljam pitanje. Svim institucijama, pogotovo austrijskim nadležnim institucijama, Austrijskom narednoj banci, kada bude revidirala, poslovanje svojih zadruga, samo neka odgovore na to pitanje. Da li su radili po Bazelskim standardima njihove institucija? Jesu li ih upozoravali jer oni su to više godina radili, više godina su radili. To nije odjednom da se dogodilo, to se radilo 5, 6, 7 godina. Oni su za svaki novac koji je prelazio …/Govornik se ne razumije./… granice, nije samo cilj carine, carinika da gleda, otvara torbe i da gleda je li netko prenio novac ili nije. To je posao Austrijske narodne banke, koja kaže, njihovog novca, austrijskog novca, koliko se širi u regiju, i da li će taj rizik kasnije biti na austrijskoj državi. Jel šta je problem Hypo banke? Hypo banke je problem, da austrijska država plaća njihovu ekspanziju, njihove ludosti, što su radili svugdje oko nas. Austrijska država i zato je austrijski ministar financija bio protiv Zakona o konverziji, zato što je njihova Vlada morala platiti dodatnih 100 milijuna eura ovoj banci Hypo, jer su garantirali za njihovo poslovanje. Sad postavljam pitanje, ako su garantirali za Hypo kako je moguće da nisu radili kontrolu ovih drugih zadruga. Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Ante Babića. Izvolite. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Gospodine Lalovac, vi ste onako iskreno moralizirali i pitate se kako je moguće da takve zadruge prođu ispod tog financijskog nadzor austrijskih institucija. Dakle, po nekom difoltu, vi onako mislite da sve što dolazi iz takvih zemalja, uređenih zemalja, sa dobrim institucijama, da je po defoltu dobro, pošteno i sa dobrim namjerama. Ja imam neka drugačija iskustva i ne mislim da je to tako. Rekli ste da je model tako definiran, ako sam vas dobro razumio da zapravo i služi da bi se te zadruge domogle, što je moguće većeg broja nekretnina. A onda ste rekli kako je moguće, da recimo, banke, slične banke, zapravo ne mogu doći do tog broja nekretnina je daleko manje, dakle imali su očito tržište za takve nekretnine i na takav način su to radili. Očito je da su se uhodali u tome. A što zapravo čini naša država? Naša država donosi ovaj zakon da bi zaštitila svoje korisnike. Je li mislite da bi Republika Austrija donijela ovakav zakon? Oni bi vam o ovakvom zakonu rekli da je on populistički i da zapravo na jednom otvorenom tržištu ponude i potražnje svatko nosi svoj rizik. I kada ste govorili o Zakonu o faktoringu. Slažem se s vama u cijelosti, pogotovo kad ste rekli da određene banke i institucije i financijske prodaje svoja potraživanja za nekih 20 i 30%. Pa se onda pitamo, ako je tome tako, zašto te iste banke ili financijske institucije nisu to ponudile klijentima koji su im zapravo dužni, to je nekakva logika. Hvala. Hvala. Odgovor uvaženog zastupnika Lalovca. **Lalovac, Boris (SDP)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa svakako ovo se slažem sa zadnjim ako su isknjižili u svojim svojim bilancama sve te vrijednosti i sada vidimo po izvješćima HNB-a da su to prodali od ne znam 6 milijardi za milijardu kuna itd. zašto to nisu preprodali klijentima da zatvore svoja dugovanja po tim vrijednostima, a ne prodali su ovima za određenu milijardu, a ovi će to kasnije naplatiti za 4, 5 milijardi. A vidjet ćete to će se pitanje sigurno otvoriti ovdje, nažalost vrlo brzo i morat ćemo vidjeti kako ćemo i kod takvih situacija reagirati i zato kažem zadnji put sam tu podržao ministra Marića kada je isključivo to napisao da ukoliko dođe do otpisa potraživanja i dobiju poreznu olakšicu i u tom kontekstu da bi oni taj dio potraživanja trebali otpisati prema klijentu barem u ovoj u ovoj razini da se ta razina pokrije. I sada ćemo vidjeti da li će u tom slučaju HNB napraviti analizu tog portfelja prodanoga i da će vidjeti da li je to sve sukladno zakonima. A vezano kada smo govorili o ovom dijelu kako bi austrijske kako bi austrijske vlasti reagirale, pa gledajte čini mi se da nijedna hrvatska institucija vrlo teško koji se bave normalnom proizvodnjom vrlo teško dolaze na tržište i Austrija. volio da vidim da imamo i naše ne samo bankarske nego i druga poduzeća da mogu poslovati, međutim nažalost događa se obrnut da u Hrvatskoj imamo i Spar i Lidl i Bauhaus itd., a nažalost naših trgovačkih lanaca u Austriji vrlo malo, nažalost i u drugim zemljama. Ali barem ako znamo da ne možemo dolaziti na druga tržišta, barem da se znamo zaštititi od onih koji dolaze na hrvatska tržišta jel niko ovdje ne želi, ja bi samo volio da posluju isto onako kako posluju u svojim zemljama. Evo isto onako kao što posluju u svojoj zemlji da tako posluju i u Hrvatskoj i mi danas takve rasprave ovdje u ovom Saboru ne bi imali. Nažalost, radi se o preprodajama i radi se o vrlo brzim zaradama novca i ovo što sam rekao za te nekretnine, gledajte … /Upadica Reiner: Hvala./ … kasnije ću završiti. Hvala. **Škibola, Marin (Nezavisni)** Hvala poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Evo gospodine Lalovac, moram vas pohvaliti i reći da ste jako dobro eksplicirali ovaj problem, detaljno ste ga analizirali i također moram reći da ste vi jedan od rijetkih ministara koji je spominjao ovaj problem još prije pet godina. Dobro ste ustvrdili, nisu provjeravali kreditnu sposobnost i to je jedan apsurd apsurda kada znamo da sve kreditne institucije moraju utvrđivati kreditnu sposobnost. Ako to one ne rade postavljaju se pitanja koji su im motivi, znači da li je motiv u suštini otplata tih kredita ili je motiv uzurpacija imovine. S obzirom na druge činjenice kada znamo da su krediti uglavnom plasirani uz more, gdje su privlačne nekretnine itd. imamo apsolutno pravo sumnjati da je jedina njihova namjera bila uzurpacija tih vrijednih nekretnina. Još jedna stvar, evo tu mi je jedna odvjetnica koja se bavi tim problemom i zastupa oštećenike napisala jedno iskustvo, ona kaže u sudskim postupcima koji se vode radi proglašenja ovrhe nedopuštenom redovito tražim knjigovodstvo financijsko vještačenje kako bi se ustvrdila stvarna visina duga. Uobičajeno da u takvim postupcima banke ili kreditne institucije dostave bankarsku dokumentaciju kreditni dosje koji obuhvaća otplatni plan, specifikaciju uplata i ostale bankarske dokumente, ali kreditne zadruge iako se predstavljaju kao banke isto ne dostavljaju. Zbog potreba provođenja financijskog vještačenja sud im naloži da isto dostave u određenom roku, ali one ne postupaju po nalogu suda. Nakon toga postupak zastane i ništa se ne dešava. Tako ona kaže bar u njenim predmetima, to znači da ne postoji niti jasni otplatni planovi gdje kreditni dužnici uopće znaju koliko su oni vratili, a koliko još trebaju vratiti. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sljedeća replika je poštovana zastupnica Grozdana Perić. Izvolite. Poštovani kolega Lalovac. Spomenuli ste i kako i spomenuli ste retoričko pitanje kako austrijske institucije nisu vodile računa o tome tko i kako plasira sredstva vani. Iz mojih saznanja nekih i tvrde mi neki da su dapače austrijske vlasti imali i da su te banke imale mogućnosti imale odobrenje od svojih nadležnih tijela te države da plasiraju ta sredstva na području Hrvatske, znači nerezidentima sa sjedištem u Hrvatskoj. Ono što mene još isto tako zabrinjava da do sada nijedan sud u Hrvatskoj i svi izvidi DORH-a i drugih tijela po službenoj dužnosti ili po prijavama građana, nisu utvrdili elemente kaznenog postupka i kaznenog djela što je recimo vrlo čudno s obzirom da se toliko takvih slučajeva dogodilo. A poznato je i iz tih nekih podataka da su banke i neke pravne osobe do sada otkupile oko 240 nekretnina na području Hrvatske, dakle od onih dužnika da bi spasila svoja potraživanja. Dakle evo vrlo je čudno da nikada nije niti donešena nikakva presuda o kaznenom djelu koji je nastao iz takvog postupka. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa o tome ćemo vjerojatno pitati ovdje te ljude koji budu državnog odvjetnika ili te institucije koje budu raspravljale u Saboru i o ovome pitanju. Znači da, kažete imali su odobrenje vjerojatno su se tako i pokrivali. Pa i Hypo banka je imala odobrenje za rad, pa šta sada rade? Plaćaju silne milijune, da ne kažem milijarde Austrijska država za ludovanje, ne samo u Hrvatskoj. Pa znamo da su njihove pokrajine umalo nisu bankrotirale zbog toga itd., a sve je bilo legalno, je li tako? Sve je bilo što se tiče Austrijske narodne banke sve je bilo legalno a država im bankrotirala zbog toga. Država im bankrotirala zbog toga koliko su bili moralni, šta su radili. Ovo što je rekao kolega Šuker, jedina Zemlja, još uz Švicarsku kada imamo razmjenu podataka o bankovnim računima koji ne daju podatke Austriji. Još jedina zemlja. I sada se postavlja pitanje EU ih je stisnula, čini mi se do 2018. godine morati će davati te određene podatke. sve je to njihovo, oni lagano peru ruke, međutim u konačnici postavlja se pitanje da li bi i mi trebali tužiti i reći napravili ste štetu, niste radili, vaši i njihovi kontrolni mehanizmi. I mislim da je ovo pitanje ukoliko ga budu dalje otvarali, ukoliko ga Austrijanci dalje budu otvarali, ovo pitanje mislim da može samo njima više štetiti. Trebaju zatvoriti, isplatiti ljudima, vratiti ovaj dio, vratiti što ti ljudi traže i biti sretni da ih ti ljudi kasnije ne tuže. Hvala lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. I zadnja replika poštovanog zastupnika Marka Vešligaja. Izvolite. Hvala potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, kolegice i kolege zastupnici. Evo kolega Lalovac, puno ste puta u svojoj raspravi a i u replikama spomenuli Austriju, zemlja koja nam je nekako svima bila da da velim tako uzor, ne samo zbog povijesnih veza nego nekako bili su nam tu i željeli smo taj njihov zapravo ekonomski model preslikati na Hrvatsku. Sada vidimo zapravo da stvari zapravo nisu tako ružičaste kako su nama izgledale, jer bili smo im očito, ne svima njima ali očito nekim njihovim institucijama, poduzećima poligon za financijske inovacije koje nisu, ne da su ih oni samo odbacivali nego ih nisu nikada kod sebe niti implementirali. Nažalost i povijest cijele samostalne Hrvatske države je puna problema koje smo imali na ovom području počevši od onoga financijskoga inženjeringa do afere sa našim domaćim bankama, do recentnih primjera sa švicarcima i ovom o kojem danas ovdje raspravljamo. Ja bih rekao regulacija je ključna riječ. Ne možemo jednostavno sve prepustiti tržištu, država se prvo mora brinuti o svojim građanima a onda tek osluškivati ono što će reći Beč, Milano ili Berlin. Naravno bitna je i financijska pismenost ljudi, ljudi se moraju i samoeducirati. Međutim i obrazovni sustav bi imao tu isto nešto za reći jer ljudi moraju biti svjesni ukoliko uzimaju kredite da preuzimaju određene rizike. I za kraj reći ću da mi je drago da ste na vrijeme upozorili na potencijalni problem sa jednim novim tržište koje je sada tu … to je tržište duga. Nažalost vjerojatno ćemo ga opet ovdje u Hrvatskom saboru rješavati onda kada taj problem eskalira. Volio bih da sam u krivu. Hvala. Hvala lijepa. Sljedeći će u ime Kluba zastupnika Promijenimo Hrvatsku govoriti uvaženi zastupnik Ivan Lovrinović. Izvolite.

Evo, nekoliko godina sam upoznat i aktivno sudjelujem u rješavanju ovog problema kako ga mi zovemo popularno RBA štedno-kreditnih zadruga u Hrvatskoj. jako mi je drago da je konačno ovaj zakon, pa evo možemo ga nazvati, već su ga mediji nazvali Škibolin zakon da konačno bude usvojen i da zaštitimo konačno naše građane koje je ova država odnosno njene institucije ostavile već godinama na cjedilu. Ovo je samo jedan i to značajan primjer nereda na kreditnom tržištu, samo jedan značajan primjer kako državne institucije odnosno regulatori u RH ne funkcioniraju, ne obavljaju svoj posao. Vidimo danas u ovim raspravama, spominje se odgovornost, ovih, onih, Austrijanaca itd., vrlo je jasno, ako vam netko vršlja po kreditnom tržištu, torbari, nema licencu za obavljanje takvih poslova da je prije svega nadležna središnja banka u toj zemlji a to je HNB. Tu je odgovorno Ministarstvo financija, devizni inspektorat, MUP. Pa ne mogu vjerovati da je MUP-u i bilo kojoj ovoj instituciji svejedno tko hoda po ovoj zemlji, što nudi, pokušava prevariti građane, u tome uspijeva. A posebno je ovdje bilo fokus na lukrativnim nekretninama, dakle po Istri i po Dalmaciji. Znači iz ovog se može zaključiti da je ovo bila vrlo jedna zanimljiva, zanimljiv jedan program. Ali pogledajte kolegice i kolege, i umjesto da se ta institucija koja najviše odgovorna HNB i ona pozove na odgovornost zašto je to dopustila HDZ je Prijedlog zakona o, Izmjene zakona o HNB-u gdje je jedna od najvažnijih promjena da se uvede revizija, državna revizija, oni su to glatko odbili. Pa ne bi ni sada stavili ovaj zakon na dnevni red da nisu uslijed preslagivanja u Saboru obećali građanima ali eto tu se vidi sada snaga nas, znači malih stranaka, nezavisnih zastupnika, pojedinaca jer mi smo jedino jamstvo da se u ovoj zemlji može nešto mijenjati. I na tome ćemo ustrajati vidim pored stranke Promijenimo Hrvatsku i druge manje stranke, prije svega Političkog centra. Dakle potpuno je bilo jasno da ti ljudi, ti agenti tih kreditnih zadruga austrijskih nemaju odobrenje za rad i da prodaju, odobravaju kredite bez ocjene kreditne sposobnosti, bez licence, bez ičega, ičega, a HNB je morala raditi svoj posao. I oni nama redovito pišu u polugodišnjim i mjesečnim izvještajima da imamo financijsku stabilnost. Pa molim vas, ovim je problemom nekoliko desetaka tisuća ljudi obuhvaćeno. Imamo 330 tisuća građana koji su blokirani, imali smo onaj nered sa švicarskim frankom i kreditima, je li to financijska stabilnost? To ugrožava temelje sustava gospodarstva, monetarnu, kreditnog sustava i same države. Time se balkaniziralo hrvatsko financijsko tržište a ovdje je netko rekao da ništa drugo ne tražimo nego da se europeizira i da se isti standardi provode i da postoje kao što postoje u matičnim zemljama. Ovaj zakon nade, ovaj zakon budi nadu građanima, da će biti zaštićeni da institucije ove države da će stati na njihovu stranu ali ovo je poruka svim onima koji na ovaj način budu mislili u Hrvatsku dolaziti, tezgariti, da ne dolaze. Neka takve proizvode prodaju drugdje i nemojmo prozivati druge zemlje, druge središnje banke i njihove institucije nego učinimo ovu državu da bude efikasnija i da njene institucije rade svoj posao. Jer kakva je ovo država koja proteklih godina u raznim ovim slučajevima koje smo imali, svoje građane ostavlja nezaštićene i doslovno ih izručivala dakle onima koji su provodili lihvarenje i na kraju dolazili u dužničko ropstvo, bili blokirani, postali predmet ovrha a onda u tim ovrhama oni su opet koji su inicirali ove sve poslove, dolazili do jeftinih nekretnina. Stoga mi kao stranka Promijenio Hrvatsku podržavamo ovaj Škibolin zakon, pa prema tome, tražimo i želimo da se on provede, kaže ovo će sigurno biti jedno veliko ohrabrenje, ne samo ohrabrenje, velika pomoć našim građanima, ovdje sam osobno u Saboru u proteklih godinu i primao, dolazili su oštećenici, predstavnici udruge koja znači promiče njihova prava, puno smo o tome razgovarali, i konačno je došao taj trenutak. Danas je ovdje i kolega Lalovac i još neki rekli mi gospodo, mi smo sve više zarobljenici dugova, mi ne možemo biti suverena zemlja, a narod odnosno građani ne mogu biti slobodni ako su u dugovima. Jer zadužen čovjek nije slobodan čovjek. Mislim da je to poznato još od antičkih vremena, pa sve do danas. I na kraju, postavljam pitanje uloge Vrhovnog suda u ovoj čitavoj priči. Vidite, kada nešto postane masovna pojava, kao što je to bio švicarski franak, kada su to ove kreditne zadruge iz Austrije, onda znači mi u zemlji imamo masovni problem. A što se onda treba raditi u pravosuđu? Onda vrhovni sud kao najviša instanca pravosuđa, on je morao reagirati također, proanalizirati, zauzeti stajalište. Zašto? Pa to je funkcioniralo i funkcionira u drugim zemljama, funkcioniralo je molim vas, i u bivšoj Jugoslaviji. Zašto je to važno? Da je Vrhovni sud zauzeo stajalište i proglasio ovakve poslove ništetnim, onda bi svi sudovi u Hrvatskoj po tužbama imali jedinstvene presude jer bi zauzimali stav Vrhovnog suda. Postavljam pitanje i Vrhovnom sudu, svima vama, nama, zašto to nemamo u zakonu o funkcioniranju Vrhovnog suda? Učinimo to na temelju ovih teških loših iskustava, napravimo nešto korisno da Vrhovni sud konačno počne davati tzv. prethodna mišljenja ili priopćenja koji će biti ustvari obrasci, naputci nižim sudovima kako će suditi po istom predmetu. U takvom slučaju i u takvim slučajevima građani će imati više povjerenja u ovaj Sabor, pravosudni sustav i to je put izlaska iz ove žabokrečine, iz ove neodgovornosti i evo izražavam svoju radost da će ovaj zakon, koliko vidim, biti usvojen i da će tisuće građana zaista moći mirno spavati. Hvala. Hvala lijepa. Imamo i na vaše izlaganje dvije replike. Prva je uvaženog zastupnika Tomislav Žagara. **Žagar, Tomislav (Nezavisni)** Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi kolega Lovrinović, dakle htio bih vašu raspravu nadopuniti još jednom činjenicom koju ja mislim da je danas isto važna spomenuti. Naime, osim ovih kreditnih institucija koje su nezakonito poslovale na teritoriju RH, mislim da je netko od kolega spomenuo i kako su hrvatske banke koje su inače sanirane s novcem hrvatskih građana, prešle u ruke stranih vlasnika, na neki način ovdje u RH postaje El Dorado za te banke u smislu plasmana kredita koji nisu bili ni na koji način provjeravani. Mislim da je tek 2011. zaživio Registar kreditnih obveznika, tzv. HROK. Prije toga s u mnogi pojedinci koristeći bilo političke bilo nekakve druge interesne veze, dolazili do kredita i to u više banaka, posve neopravdano, čak je tu bilo i nekakve riječi o kaznenih djela, a RH nije poduzimala ništa, njene institucije, nego sve prevaljivalo na leđa onih ljudi koji su bili ili jamci ili sudužnici i na taj način su mnogi ljudi došli u velike probleme. A onima koji su uzrokovali te probleme ništa se nije dogodilo, a banke su se pravdale kad su ljudi davali tužbe ili pritužbe na takva postupanja, banke su se pravdale nisu imale registar u kojem bi mogle vidjet da su takve stvari zapravo neopravdane. I mislim da je tu i odgovornost hrvatske države posebno u tom vremenu do 2011. netko je spomenuo, Borić da tek onda na 2011. kad dolazi kriza onda se polako stvari počnu polako stvari počnu otpetljavati i ovoga, dolaze stvari na vidjelo. Još ću spomenuti jedan slučaj gdje čovjek koji je bio prezadužen, u više banaka nije bilo registra čak je natjerao svoga podređenoga mislim da je to bio slučaj u školi, domara da podigne kredit i da njemu opreda novac, pazite, to se znalo i nitko nije, ni Državno odvjetništvo, nitko nije po tom pitanju postupao. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Odgovor uvaženog zastupnika Lovrinovića. Uvaženi kolega Žagar, vi ste ovaj jedan problem koji znači postoji u Hrvatskoj, a on je samo jedan istaknuli. Ovo je, a i problem ovih kreditnih zadruga je samo jedan u nizu problema u monetarnoj, odnosno kreditnoj sferi tih devijacija koje postoje u Hrvatskoj. Sad ste otvorili pitanje kako, dakle kreditne institucije koje imaju ovlaštenje za rad u Hrvatskoj, kako one mogu odobravati na taj način kredite. Pa upravo ono što smo malo prije rekli. One se ponašaju na jedan način, njihove matične banke majke u svojim zemljama na jedan način europski, a ovdje kod nas Bugarskoj, Rumunjskoj, Bosni na jedan balkanski način. Pa pored toga sami ste mogli pročitati proteklih mjeseci i godina kako su pojedina poduzeća koja su imala jednog ili ni jednog zaposlenog samo osnovana sa 20000 kuna u gubitcima mogli dobivati desetine milijuna kuna kredita, odnosno kumulativno je to nekoliko milijardi. Tko su ti ljudi koji stoje iza tih poduzeća koji su dobivali takve kredite? Jesu li banke zabilježile gubitke? Pa mi imamo slučaj nepokrivenih mjenica, znači mjenica bez pokrića u slučaju Agrokor zbog kojih se ide u zatvor, zbog kojih znači to jedno od dijelova pravnog sustava u svakoj zemlji koji je najkonsekventniji. Mogao bih nabrajati još prilično puno toga, ali nadam se da ćemo se naći na jednoj plenarnoj raspravi o problemima bankarskog sustava u Hrvatskoj, monetarnog sustava jer to je rak rana ovoga društva. drago mi je da djelovanjem nas novih stranaka i ljudi koji misle svojom glavom, da smo otvorili prava pitanja koja brinu građane i na kojima smo spremni se žrtvovati i raditi do kraja. I sljedeća replika je uvaženog zastupnika Furia Radina. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala lijepa. Ja zapravo više nego repliku bih htio postaviti pitanje kolegi Lovrinoviću. Slažem se sa većim dijelom onoga što je iznio, što je govorio, ali najviše mi se dojmio onaj dio da su građani ostavljeni na milost i nemilost određenih financijskih subjekata koji su djelovali u Hrvatskoj. I sada pitanje koje si ja postavljam budući da odavno imam mišljenje da financijske institucije nisu ni strane ni domaće. O ne se ponašaju sve na isti način, na način profita i zato su i zapravo postavljene. Tako da teorija o tome da strane banke izrabljuju, a naše ili naša banka se ponaša drugačije prema svojim klijentima ja mislim da ne stoji. Moje pitanje upravo zato što ne želim polemizirati je sljedeće: Da li vi mislite da je nemoguće, da će bit nemoguće u budućnosti, da će bit moguće u budućnosti to obuzdati zabranama ili bi bolje bilo ustanoviti doista jedan sustav informiranja naših građana da zapravo znaju što rade. Jer ja znam da najveća većina naš8ih građana koji su išli zapravo u, koji su se stavili u ruke tih institucija to su napravili

banka odnosno njena kćer i njena majka. To bih mogao na nekoliko primjera pokazati. Ali se nadam da će u ovom Saboru biti plenarna rasprava, sjednica konačno na tu temu. Ali što se tiče ovoga što govorite, dakle da li je netko prepušten sebi na milost i nemilost tim institucijama to je u stvari potpuno jasno. Mi možemo reći, da se s vama slažem da kapital nema granica. Ovo je, mi smo u EU. Postoji određena liberalizacija tržišta novca i kapitala. kada pitate jesu li zabrane pravo rješenje. Zabrane nisu učinkovite, međutim zakoni kao preventivno sredstvo jesu. Ali još jedna je stvar, tu preventivno najvažnija, a to je da državne institucije štite područje na kojem žive njeni građani. Pa u tom slučaju su to regulatorne institucije. Koji je smisao postojanja regulatornih institucija kao što je HNB, HANFA? Ne da štite bogate i one koji su dobro upućeni, već one male ljude i oni koji nemaju dovoljno znanja čitav smisao regulatornih institucija je prije svega usmjeren i okrenut na tu stranu. Zato smatram da što više i što prije moramo raditi konkretno na donošenju ovakvih zakona kako bismo naše građane zaštitili da ne postanu i ostanu dalje objekti na kojima će se ovaj financijski kapital iživljavati. Pa pogledajte koliko postoji još kreditnih ureda po Hrvatskoj? Po banderama vidite oglase da se daju krediti. Je li to uređena država? Kad idete na tramvaj pogledajte što radi. Jel' to država? Neka se odgovori na to pitanje, nek' odgovore institucije koje sam prozvao. Hvala lijepa. Sada bismo prešli na pojedinačne rasprave. Prva je uvažena zastupnica Dragica Roščić. Izvolite. **Vranješ, Dragica (HDZ)** Zahvaljujem dopredsjedniče, uvažene kolegice i kolege. mi smo tu sa štitimo građane. Ovih dana me često građani zovu i kažu zaštite nas male ljude. Ja ne bih htjela reći da mi danas ovdje štitimo male ljude, jer svaki naš građanin je veliki čovjek. Ali mi ne smijemo dopustiti da oni budu mali, da budu žrtve kršenja pravnog sustava RH, da budu žrtve nekakvih dugih procesa u pravosudnom sustavu. Tako da svakako ovdje ovaj zakon je dobar. I kao što smo rekli on nije usmjeren na jednu vrstu financijske institucije, nije usmjeren na nešto samo što je bilo u prošlosti, već je umjeren da se to ne ponavlja u budućnosti. Znači, identificirali smo da se dešavalo puno sklapanja ugovora o kreditu koji imaju nekakve odredbe koje ih čini ništetnim. Ja bih ovdje samo naglasila, možda bi malo ispravila i kolegu Lovrinovića i kolegu Antu Babića. Kolega Ante Babić je rekao da takvih ugovora nije bilo u Imotskome, a vi ste spomenuli da se nisu sklapali po cijeloj Hrvatskoj, već u Istri i Dalmaciji, mi atraktivnih objekata imali po cijeloj Hrvatskoj i oni su se doista sklapali na području cijele Hrvatske. Ali tu je ključno koje nam govori da cilj, možda takvih nekakvih ugovora, više su bile te nekretnine koje su atraktivne a ne a ne davanje samo usluge kredita koji je od tog ostvarivanja nekakve zarade. I to je ono što dijeli ovu situaciju na dvije razine. Znači možemo se tako postaviti i u svakodnevnom razgovoru raspravljamo o tome, je li u redu štiti nekoga koji je preuzeo nekakve obveze i onda ih ne izvršava. Ali ovdje nije o tome riječ. Ovdje je riječ da doista, ovi ugovori su imali elemente ništetnosti, da nisu radili po pravilima, da nisu imali dozvolu HNB, ministarstva i puno drugih su stvari radile koje su nemoralne, ali možda ih ne možemo otkloniti. Mi smo prije dva tjedna raspravljali u prvom čitanju o Zakonu o stambenom potrošačkom kreditiranju, gdje smo jasno tu naglasili, na žalost, to ne može ići retroaktivno, da cilj davanja kredita nikako ne smije biti nekretnina, odnosno kod davanja kredita ne možemo procjenjivati da li osoba, stanju, moramo procjenjivati da li je osoba u stanju vratiti neki kredit, a ne ima li onoliko nekretnina koja bi možda pokrile taj dani dug. Stoga želim naglasiti ovdje da Vlada je ovdje dala dosta amandmana, skoro na svaki članak, ali oni se ne odnose na suštinu, oni samo pomažu da ovaj da ovaj zakon bude što bolji i da se što lakše provodi i tako želim reći da se uistinu na ovom primjeru vidi kako svi pušemo u isto jedro i da doista svi od strane svih klubova se daju amandmani koji pridonose ovom zakonu i da oni doista će imati učinak i da je danas jedna danas jedna situacija, kada nema one ružne politizacije, koju smo imali i prošli tjedan, kod donošenja određenih zakona. Tako da, želim naglasiti da podršku ovom zakonu je dala i Vlada, Ministarstvo financija i Ministarstvo pravosuđa je odgovorilo na one bojazni da ćemo imati pravne posljedice, odnosno da našim građanima, možda da će oni vraćati dugove one koje nisu određeni dio građani vraćali. Tako da želim ovdje naglasiti svim građanima, da će svi koji su uzeli određena sredstva, da će te sredstva vratiti. Ali nažalost, pošto su potpisali ništetne ugovore, ovim zakonom ćemo im omogućiti da oni ne plaćaju ono što što je temeljeno na takvom ništetnom ugovoru. Znači sav novac koji je netko, a on ga mora vratiti, ali ne nepošteno ono što je bilo uz to posuđivanje novca. I definitivno ne smijemo dopustiti stranim bankama da posjeduju u RH onako kako se ne bi usuđivale poslovati u svojim matičnim državama. Hvala. Hvala lijepa. S time bih zaključio raspravu o ovoj točci, a glasovat ćemo kada se steknu uvjeti. Sada ćemo otići na stanku i vidjeti se opet u 15,00 sati ovdje. Hvala.